Krećemo sa radom u plenarnom zasjedanju po utvrđenom dnevnom redu. - Konačni prijedlog Zakona o radu, drugo čitanje, P.Z.E. br. 606; Predlagateljica Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. Kod donošenja Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora koje se odnose na drugo čitanje zakona. Članak 194. do 202. članka Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskoga sabora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da.

poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Danas razgovaramo o Zakonu koji utječe na naš svakodnevni život i rad ali i na društvo u cjelini. Ovaj Zakon ne tiče se samo radnika i poslodavaca, ovaj Zakon tiče se cjelokupnog društva. On se tiče onih koji su u ovom trenutku nezaposleni, koji od ovog zakona i svih onih zakona koje smo donijeli u ovom Saboru i svih politika koje provodimo oni očekuju da dobiju radno mjesto i da zaslužuju plaću za svoj život. S druge strane odnosi se na one osobe koje koriste rodiljne, roditeljska prava, tiče se mladih zaposlenih na određeno vrijeme, zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje, dakle svih onih koji su na tržištu rada po bilo kojoj osnovi ugroženi, bilo da nemaju radno mjesto ili su zaglavljeni u fleksibilnim oblicima rada. Danas govorimo o Zakonu u kojem je Vlada Republike Hrvatske sa socijalnim partnerima intenzivno pregovarala godinu i pol dana ako računamo i one prve izmjene preko 2 godine. Imali smo stotine sastanaka, tisuće stranica teksta i pred vama je danas Konačni prijedlog Zakona. Vrijeme uloženo u kreiranje novog Zakona o radu potvrđuje da zadatak koji je bio pred Vladom Republike Hrvatske i socijalnim partnerima osmisliti reformu radnog zakonodavstva nije bio nimalo lak već nadasve izazovan kao i za sve izmjene Zakona o radu koje su se dešavale u našoj zemlji. Ovom prilikom želim zahvaliti socijalnim partnerima na strpljenju i trudu koji su uložili u izradu ovog Zakona kao i na konstruktivnim prijedlozima i primjedbama. Nismo postigli konsenzus ali smo postigli u određenim dijelovima Zakona suglasje. I ono što je važno da smo se dogovorili da ćemo ovaj Zakon intenzivno pratiti i socijalni partneri i Vlada, da ćemo uspostaviti mehanizme, kontrole učinka ovog Zakona i da ćemo zajedno pratiti što će ovaj Zakon donijeti u društvu i koje će učinke polučiti. Svima nama je poznato kakve je posljedice gospodarska kriza ostavila na gospodarstvo i na tržište rada a velika većina građana svakodnevno osjeća te posljedice i s njima se nosi kako zna i umije. Izgubljena su radna mjesta, snižene su plaće, velik broj građana ne prima plaću na vrijeme, o drugim materijalnim beneficijama i pravima mogu tek sanjati. Radno mjesto i plaća postali su privilegij. To nije Hrvatska kakvu zaslužuju radnici u Hrvatskoj. Cilj ove Vlade je preokrenuti negativne trendove, sačuvati radna mjesta i radnike izvući iz svijeta nezakonitog rada. Sačuvati radna mjesta je glavni motiv promjena ovog zakona, sačuvati radno mjesto je nešto što je benefit ne samo radniku nego cjelokupnom društvu. Cilj ovog Zakona je sačuvati radna mjesta, ne smanjiti radnička prava i ovim Zakonom nismo smanjili radnička prava. Cilj ove Vlade je osigurati povoljnu poslovnu klimu i poslodavcima omogućiti jednostavnije i efikasnije poslovanje a ne dodatno ih opteretiti i to ovim Zakonom nismo učinili. Nismo dodatno opteretili cijenu rada. Iako su reforme radnog zakonodavstva u drugim zemljama članicama Europske unije provodile se prvenstveno u cilju pojeftinjenja troškova rada, otpuštanjem radnika i daljnjom fleksibilizacijom radnih odnosa Hrvatska nije išla tim smjerom. Ovaj Zakon ne ide tim smjerom. Reforma radnog zakonodavstva u Hrvatskoj prvenstveno je bila usmjerena na pojednostavljenje svih onih procedura s kojima se poslodavac mora suočiti kada provodi restruktuiranje. Do danas smo svjedočili da takve procedure traju i po nekoliko mjeseci što je za posljedicu imalo zatvaranje radnih mjesta pa čak i onog dijela poslovanja koji je imao šansu da uspije na tržištu i trebao biti spašen. Izmjenama Zakona postojećeg, odnosno Konačnim prijedlogom koji je pred vama skraćena je i pojednostavljena procedura kolektivnog otpuštanja viška radnika, uvedena je arbitraža kod nadomjeska suglasnosti radničko vijeće na otkaz zaštićenim kategorijama radnika. Pojednostavljene su obveze poslodavca kod otkazivanja ugovora o radu, ubrzan je tijek otkaznog roka, a da se pri tome nije smanjilo pravo na trajanje otkaznog roka niti pravo na zasluženu otpremninu. Zadržana je zaštićenost od otkaza pojedinih zaštićenih kategorija radnica i radnika kao što su trudnice, roditelji koji koriste rodiljna i roditeljska prava, predstavnici radnika itd. Smanjene su administrativne procedure kao npr. ukinuta je izrada programa zbrinjavanja viška radnika, prijava prekovremenog rada inspekciji rada, prijava rada na izdvojenom mjestu rada što će omogućiti da se jednostavnije zapošljava i da konačno otvorimo i mogućnost rada od kuće, da omogućimo da se razvija tržište rada. Ojačana je prevencija, a smanjena represija poslodavaca zbog kršenja odredbi Zakona o radu koja nisu društveno štetna. Ovaj zakon konačno postaje preventivni zakon, a ne represivni zakon i to je jedna od primjedbi koje smo imali i u razgovorima sa Europskom Europskom komisijom da su naši zakoni, kad govorimo o Zakonu o zaštiti na radu i o Zakonu o radu, previše represivni, a malo preventivni. Ovim zakonom konačno dovodimo do toga da inspektori rada konačno budu i preventivni inspektori rada koji će omogućiti da se radni odnosi u Hrvatskoj razviju na bolji način. U našim konzultacijama oko potrebnih reformi koje je bilo potrebno poduzeti u smjeru stvaranja povoljne poslovne klime poslodavci su nam često ukazivali na krute odredbe o organizaciji radnog vremena koje su onemogućavale poslodavcima da svoje poslovanje prilagode kratkoročno povećanom intenzitetu rada u cilju zadržavanja poslova i ispunjenja narudžbi u kratkim vremenskim rokovima. Posljedica takvog rigidnog organiziranja radnog vremena je bilo otkazivanje poslova, a time i gubitak radnih mjesta. Hrvatska danas nije u situaciji da si može dozvoliti takav luksuz. Gubitak radnih mjesta ne možemo i ne smijemo dozvoliti. Ovaj zakon ide za time da sačuva radna mjesta i to je njegov glavni cilj. Međutim, opredjeljenje Vlade u odnosu na radno mjesto bilo je i zaštititi zdravlje i sigurnost radnika od prekomjernog rada te omogućiti radnicima pomirenje profesionalnog i obiteljskog života i kao što vidite u odredbama zakona su uvedena određena sidra koja će omogućiti da se pomiri taj dio. Stoga smo u zakonu uveli ograničenja trajanja rada na tjednoj razini, na razini 4 mjeseca te na godišnjoj razini. Konačnim prijedlogom zakona omogućili smo nejednaki raspored radnog vremena, fleksibilnije smo uredili prekovremeni rad te smo prepoznali posebnosti pojedinih grana djelatnosti kao što su sezonske djelatnosti, čime će se postići odgovarajuća fleksibilnost od uređenja radnog vremena. Vjerujemo da smo izmjenama odredbi o organizaciji radnog vremena uspjeli postići odgovarajući balans i transparentnost u uređenju radnog vremena čime će se indirektno utjecati na smanjenje troškova rada. Samo takav sustav organizacije radnog vremena može osigurati učinkovito praćenje primjene odredbi zakona u praksi, pa i time zaštitu radnika od prekomjernog rada. Hrvatska se danas suočava i s problemom visoke nezaposlenosti. Radnici jednom kada postanu nezaposleni teško se vraćaju u svijet rada. Prepoznali smo da su fleksibilni oblici zapošljavanja jedan od načina kako iz nezaposlenosti ponovno postati zaposlen. Tako primjerice oko 5% radnika zaposlenih u agencijama za privremeno zapošljavanje se stalno zaposli kod korisnika pa je logičan korak bilo omogućiti tim radnicima mogućnost duljeg rada kod korisnika, a ne ograničiti trajanje rada na godinu dana i to je trend koji postoji i u drugim zemljama Upravo su spomenuta poglavlja zakona otkazi, radno vrijeme i agencije za privremeno zapošljavanje, bili u fokusu razgovora socijalnih partnera nakon provedene rasprave u Hrvatskom saboru o Prijedlogu zakona o radu i time mislim da smo ispunili cilj cilj zaključka koji je donio Hrvatski sabor, da smo ovim izmjenama, ovim konačnim prijedlogom zakona i taj cilj i zaključak koji nam je Sabor postavio smo ispunili. U cilju suzbijanja nezakonitog rada omogućen je dodatni rad radnicima koji rade puno radno vrijeme te je omogućeno ustupanje radnika između povezanih poslodavaca, čime će se spriječiti nezaposlenost radnika u u slučaju da kod povezanog poslodavca nema potrebe za radom radnika. Imali smo puno upita radnika koji su radili puno radno vrijeme, koji su radili na crno jer jednostavno nisu mogli dobiti kod drugog poslodavca legalni ugovor o radu, a htjeli su i željeli to imati. Ovim izmjenama zakona to omogućava. Želim ukazati na još neke članke, odnosno neke dijelove zakona koji smo unaprijedili i riješili na bolji način. Želim napomenuti da smo ovim zakonom povećali zastaru za potraživanja radnika iz radnog odnosa sa 3 na 5 godina, ojačali smo uloge radničkih vijeća, poboljšali sustav kolektivnog pregovaranja i uredili sustav proširenja kolektivnog ugovora u cilju zaštite slobodnog tržišnog natjecanja, uveli pojam poslovne tajne te uredili pitanje štrajka. Iako nismo uspjeli postići konsenzus o cjelokupnom paketu odredbi zakona, čini se da su sve strane jednako nezadovoljne krajnjim ishodom, potvrđuje se da se danas pred vama nalazi zakon koji je interesno izbalansiran i to je bio također jedan od ciljeva Vlade da se predloži zakon koji će biti interesno izbalansiran. Jasno nam je da su u početku razgovara o novom Zakonu o radu sve zainteresirane strane imale puno veća očekivanja u odnosu na način uređenja pojedinih interesnih pitanja, te krajnjim tekstom sadržaja zakona nisu nisu zadovoljni ili su u nekim dijelovima izuzetno zadovoljni. Mislim da smo time postigli taj cilj izbalansiranosti u zakonu. Još jednom se zahvaljujem socijalnim partnerima na trudu koji su uložili zajedno sa nama i mogu kazati da smo zajedničkim trudom i zalaganjem uspjeli u velikoj mjeri približiti stavove, ako ne o svim barem o većini većini pitanja o kojima smo razgovarali. I ono što smo dogovorili da nastavljamo razgovore oko Zakona o radu, jer je to jedna materija koja je izuzetno živa, koja je vezana uz svakodnevni život i treba pratiti trendove što se dešava na tržištu rada i pravovremeno reagirati bilo izmjenama zakona, bilo nekim drugim mehanizmima. Činjenica je da Zakon o radu može biti napisan tako da u potpunosti zadovoljava interese jedne ili druge strane u radnom odnosu. Međutim, ako je on neprimjenjiv tada bilo kakva zakonska norma postaje potpuno bespredmetna i nepotrebna. Mi smatramo da je ovaj konačni prijedlog zakona zakon koji je primjenjiv, koji će u praksi dovesti do unapređenja odnosa, koji će u Hrvatskoj potaknuti investicijsku klimu i u konačnici zajedno sa svim mjerama koje se donose otvarati radna mjesta. Nama je u interesu imati zakon koji će biti jednostavan u primjeni, prilagođen potrebama radnika i radnica i dosadašnjoj praksi, te koji će osigurati poslodavcima jednostavnije poslovanje, a radnicima potrebnu sigurnost i zaštitu. Iako se možda na prvi pogled čini da su reforme trebale biti i dublje ili da ih uopće nije trebalo biti Vlada je uvjerena da će ovim Zakonom o radu Hrvatska dobiti potrebnu dozu fleksibilnosti tržišta rada bez zadiranja u prava radnika. Nakon donošenja zakona posao tek počinje. Nama predstoji još puno posla. Od nas se ne zahtijeva samo postojanje modernog i kvalitetnog zakonodavnog okvira sustava radnih odnosa već da tako postavljeni zakonodavni okvir poluči željene učinke na tržištu rada i donošenje ovog zakona taj posao počinje. U tom smislu očekujemo od socijalnih partnera aktivnu uključenost u praćenje provedbe zakona, jer su upravo oni ti koji će sa ovim zakonom svakodnevno živjeti. I na kraju, želim poručiti radnicima u Hrvatskoj da mogu biti uvjereni da je opredjeljenje ove Vlade osigurati dostojne uvjete života i rada svim radnicima u Hrvatskoj prvenstveno kroz očuvanje radnih mjesta, te zaštitu od nezakonitog rada. Ne treba se bojati promjena koje nosi Zakon o radu, jer će najzaštićeniji biti onaj radnik koji ima radno mjesto i koji uredno ostvaruje svoja prava iz radnog odnosa, koji redovito prima plaću i koji uživa zaštitu kod poslodavaca. Zadaća je ove Vlade da svim radnicima u Hrvatskoj uz pomoć socijalnih partnera to i osigura. I ova Vlada će to učiniti. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. A sada ćemo tucet replika odslušati i odgovora na repliku. Prva replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker.

Ja si postavljam pitanje koga? Jer i sindikati i HUP su izričito, decidirano protiv ovoga zakona. I onda se logično postavlja pitanje ako su oni na koje se taj zakon odnosi, dakle oni koji stvaraju, koji imaju radna mjesta i oni koji rade protiv tog zakona, onda za koga taj zakon donosimo. I ukratko bi se moglo svesti da rezultat ovoga zakona pokazuje jednu stvar da Vlada nije u stanju provesti niti jedan reformski zahvat, a rezultat direktni ovoga zakona je smanjenje radničkih prava. I ono što je najveća tragedija to je jedna vrlo čudna matematička formula. Dakle, definitivno su se radnička prava smanjila. Poslodavci kažu da nisu ništa dobili, a sindikati kažu da su radnici puno izgubili. E to je onda nešto što je matematički nespojivo, nepovezivo i to je očiti dokaz da se nije imalo dovoljno sluha da se riješe neke stvari. Pa čak i mogu shvatiti da se prepucavate ovo kod onoga. Ali da Vlada nije mogla prihvatiti prijedlog oko roditelja oko davanja otkaza njima i prije odlaska na porodiljski i nakon boravka na porodiljskom kad nestane radno mjesto onda mi stvarno nije jasno, onda je to definitivno potvrda da nije bilo niti volje, niti želje da se neke stvari usuglase. Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. bili su i sindikati i poslodavci na suprotnim stranama. Napominjem da bi ovaj zakon bio idealan kada bi ga donijeli samo poslodavci i sindikati bez utjecaja Vlade, jer je to zakon koji regulira tržište rada. Mi kada smo krenuli u pregovore tada smo se dogovorili i postigli suglasje i sa sindikatima i poslodavcima o ciljevima koje treba postići ovim zakonom. Međutim, put kako doći do tih ciljeva nije bio usuglašen. Stoga ovaj prijedlog zakona je upravo ono što ste vi naglasili, jedan prijedlog koji je interesno izbalansiran, koji će dovesti do unapređenja tržišta rada, koji će dovesti do toga da će se na tržištu rada stvari pojednostaviti i da će biti lakše poslovanje poslodavaca. A s druge strane što se tiče zaštite radnika ona ostaje kao kao i do sada. Što se tiče zaštite trudnica prihvatili smo prijedloge koji su bili u raspravi i kao što vidite u konačnom prijedlogu zakona su stvari drugačije nego što su bile u prvom prijedlogu zakona. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik Doma, zastupnik Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. usprkos onome što Vlada tvrdi Zakon o radu niti je krivac niti je uzročnik sadašnje velike gospodarske krize i ogromne nezaposlenosti u Hrvatskoj. A slijedom toga, nažalost, neće donijeti niti rast zapošljavanja, niti gospodarski oporavak što bi trebao biti glavni smisao naravno poteza koje bi trebala provoditi Vlada jer se poslovanje i zapošljavanje treba poticati boljim gospodarskim mjerama, a ne na ovaj način. svih socijalnih partnera vi ste postigli oko ovog zakona nešto što je uistinu rijetko u politici. Svi su protiv njega. Dakle, i sindikati i poslodavci. I sad se postavlja pitanje, kad su dakle glavni dijelovi naroda na koje se taj zakon odnosi protiv, i radnici i mali poduzetnici i srednji poduzetnici i mikro poduzetnici i svi ostali nezadovoljni pa onda zapravo to se ne može nazvati interesno izbalansiranje to je interesno izbalansiranje U čije ime onda to Vlada predstavlja, za koga ona to radi? Jer očito ne za sve one na koje se to odnosi. Ono što je također veliki problem je da Vlada niti za jednu predloženu izmjenu Zakona o radu nije iznijela analitičku podlogu iz koje bi trebalo uvidjeti i proisteći koji je stvarni učinak i potreba te promjene, zbog čega se ona radi i točno što će se njome dobiti. To je nažalost izostalo. I činjenica je da je zapravo ovaj potez jedan potez očajnika koja u skoro tri godine mandata nisu uspjeli pronaći rješenje kako potaknuti razvoj gospodarstva, nemaju ideju, viziju a to je nažalost i Svjetska banka rekla kako to popraviti pa onda zapravo svoju nesposobnost na neki način zamagljuju ovim zakonom. Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ja znam da je to tako u Saboru kad ste oporba pa onda treba napadati zakon. Dakle, ja samo mogu ponoviti neke brojke koje u ovom trenutku imamo. U ovom trenutku na Zavodu za zapošljavanje je 302 tisuće nezaposlenih, ta brojka pada. Otvorili smo 180 tisuća radnih mjesta. To je jedan trend koji se vidi. Da li će se taj trend nastaviti ili ne ostavimo to statistici. Prema tome ćemo u statistici taj dio vidjeti. Cilj ovog zakona je očuvati radna mjesta i cilj ovog zakona je izvući ljude iz nelegalnog rada da legalno rade u RH. Prema tome, to je ono što je cilj ovog zakona. A kada govorimo o tome da niti jedna niti druga strana nije zadovoljna to znači da smo dobro izbalansirali i da smo dobro stvari riješili. To znači da i jedna i druga strana u ovom zakonu vide dobre stvari, neke stvari ne vide ali to je normalno kada ste u pregovorima o interesnim pravima. Stoga oko učinka ovog zakona, taj učinak zakona ćemo vidjeti ubuduće. Ono što smo se dogovorili sa socijalnim partnerima je da se dogovorimo i vidimo koliko i na koji način će ovaj zakon imati učinka u samom daljnjem radu, odnosno da vidimo kako će se odnositi na tržište rada. s druge strane smo uspostavili mehanizam kako ćemo taj učinak Zakona o radu pratiti. Imat ćemo i izvješća pa ćemo moći onda diskutirati. rekli ste da je radno mjesto i plaća postala privilegija u Hrvatskoj. S tim se mogu složiti. I onda ste nastavili problematizirati jedan veliki problem, neisplata plaća. Ne razumijem kakve veze Zakon o radu kojega ste predložili ima s modelom, mogućnošću, željom, namjerom ove Vlade da riješi problem 53 tisuće 231 radnika koji radi a ne prima plaću. Vikali ste dvije godine da je to kazneno djelo dok u javnost nisu došli primjeri TIBO iz Rijeke, Uljanik TESU, Club Adriatic, MID redom poduzeća u 100%-nom državnom vlasništvu gdje radnici rade i ne primaju plaće. ovim zakonom problem neisplata plaća apsolutno ne rješavate, čak i otežavate. Jer propisali ste da je teret dokazivanja u sporu i kod isplata ili neisplata plaća ili izdavanje potvrda o obračunu plaće da nije isplaćena na teret radnika a ne poslodavca. Radnik tuži poslodavca zbog neisplate plaće ili ne primanje potvrde o neisplaćenoj plaći i obračunu plaće, teret dokazivanja je na radniku ne na poslodavcu. I kažete da niste smanjili radnička prava. Jeste! Pravo radnika i obaveza poslodavca u teret dokazivanja je jedno od elementarnih prava radnika. Rekli ste nadalje da čak 5% agencijskih radnika je našlo trajan posao. Recite mi, a što je s ostalih 95%? Za njih niste zabrinuti? Koliko posto posla nađe preko Zavoda za zapošljavanje? I dopunski rad osam sati tjedno kao pravo radnika. Ako ste to uveli kao pravo radnika dajte mi recite zašto onda na to pravo radnika poslodavac mora dati suglasnost, odobrenje? Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepa. Samo da se korigiram za prvu izjavu, dakle nismo otvorili 180 tisuća radnih mjesta nego smo zaposlili 180 tisuća ljudi. Tako da budemo precizni i to je najveći broj koji smo zaposlili u posljednje vrijeme. Kada govorimo o neisplati plaća ovaj zakon ne regulira dakle onaj dio koji je vezan oko same neisplate plaća. Mi ćemo vrlo brzo izaći i sa popisom tvrtki koje ne isplaćuju plaće. S druge strane ovim zakonom je definirano da je obračun plaće ovršna isprava, a teret dokazivanja i svega, dakle to nije Zakon o radu koji to regulira, prema tome Zakon o radu je onaj koji nalaže da se te stvari moraju radniku isplatiti. S druge strane inspekcija rada počinje raditi na drugačiji način. Sve te primjere kada imamo, primjere da se ne isplaćuje plaća, odmah se što se tiče inspekcije rada, reagira. Mislim da ćemo sa jedinstvenim obrascom primitka dohotka, doprinosa i onaj OPPD obrazac imati vrlo moćno oružje kojim ćemo moći reagirati i odmah onda kada se utvrdi da određene tvrtka ne isplaćuje plaće svojim radnicima. To je problem, i na tom problemu moramo još puno napraviti da se neisplata plaća u Hrvatskoj da bude iznimka, a ne da bude pravilo. s drugom se nikako ne mogu složiti. A to je ono da ovim zakonom nismo smanjili radnička prava, jel to ću pokušati reći i u svojoj replici da se ipak desilo. A ona prva konstatacija koju ste rekli, da radno mjesto i plaća postali su privilegija što se ja mogu sa vama složiti, ali kad govorimo o plaći, onda što nas čeka u budućnosti kada je ta privilegija, i plaća po onome što se nudi u ovom zakonu. Za primjer uzet ću samo agencijske radnike koji su dosada mogli raditi i do 3 godine sa prijedlogom ovog zakona dajete mogućnost da rade do 3 godine i to na istim poslovima, znači nakon 3 godine mogu promijeniti poslove i nastaviti dalje raditi. Da li će ti radnici doći do radnog mjesta? Ne, i nadalje će biti privilegija radnog mjesta. A kada govorimo o naknadama, onda ste tu mogućnost za agencijske radnike isto umanjili jel ste dali da se to regulira pravilnikom iako je dosada to bilo regulirano da agencijski radici su imali ista prava kao i oni radnici kod kojih su bili iznajmljeni ti agencijski radnici. Imamo od toga i presudu suda, ali vi ste evo sa ovim zakonom anulirali tu presudu suda i na neki način otvarate mogućnost da to poslodavci sa svojim pravilnikom reguliraju što znači direktno da će poslodavci umanjivati ta prava. Odgovor na repliku poštovan ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa ja se nadam da se možemo i vi i ja složiti da je najvažnije da se radi, da imate radno mjesto. Jer imati radno mjesto u ovom trenutku, u ovakvom broju nezaposlenih i ovaj zakon mora biti odgovoran prema svima onima koji u ovom trenutku su na zavodu za zapošljavanje i traže radno mjesto. Bolje raditi umjesto jedne godine, pa onda nakon toga otići na zavod za zapošljavanje, biti u nesigurnom položaju, pa vas onda nakon 2 ili 3 mjeseca ponovno uzmu u drugu agenciju pa ponovno radite radite godinu dana, pa opet idete na zavod za zapošljavanje, pa opet onda ste u nesigurnom položaju tražeći svoje radno mjesto, pa onda opet vas prime u neku drugu agenciju, pa opet radite. Jel bolje raditi tako ili je bolje raditi 3 godine i onda steći mogućnost da što se tiče samog poslodavca da ostanete raditi kod tog poslodavca. Tržište agencijskog rada je izuzetno malo u Hrvatskoj i prema prema posljednjim podacima koje imamo svega 11 tisuća radnika je radilo u tom statusu od milijun i pol koliko radi u Hrvatskoj. Prema tome, mi želimo da to tržište bude uređeno, da radnici mogu brzo naći posao, da putem agencijskog rada se i kod poslodavca kod kojeg rade i zaposle. Kod nas svega 5% u Europi 20% ostaje kod tog poslodavca. Prema tome, gledajući to, gledajući život i gledajući da je važno da imate radno mjesto i da temeljem toga zaslužujete plaću stoga smo išli na ovaj, ovaj model. Nismo anulirali presudu suda, mi smo u ovom zakonu jasno rekli što je plaća i što su dijelovi plaće koji se ugovaraju kolektivnom ugovorom. nismo anulirali presudu suda, sud je samo tumačio jednu nedorečenost koja je bila u važećem zakonu koji je bio do sada. replika. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, pa prije svega moram konstatirati da koji put kad slušamo vas i vaše kolege iz Vlade kao da vi živite možda u Austriji ili u Finskoj a mi u nekoj drugoj državi, ali svi smo zajedno u Hrvatskoj. A vi ste odgovorni trenutno za upravljanje Hrvatskom, pa vam moram saopćiti da iznenađuje vaša argumentacija da će se ovim zakonom, ali i bilo kojim čuvati radna mjesta. svi moramo razumjeti u 21.stoljeću, posebno to da se niti jednim, nažalost, niti jednim najbriljantnijim zakonom na svijetu ne mogu čuvat radna mjesta, nego se radna mjesta čuvaju s kvalitetnom ekonomskom politikom, mudrom poreznom politikom, privlačenjem ulaganja, podrškom privatnom sektoru posebno industriji i proizvodnji. I danas kad smo punopravna članica EU korištenjem strukturnih fondova EU. Dakle, sve ovo što nabrajam je ono što vaša Vlada ne čini u protekle 2,5 godine, ništa od toga, nažalost. Međutim, ono što se zakonima može, a zakonima se mogu čuvati i ljudi, to naravno isto ne činite. Jer da tomu nije tako u ove 2 godine od kad ste počeli uništavati nažalost gospodarstvo, uništavajući i perspektivu, i nadu, deseci tisuća mladih ljudi napuštaju Hrvatsku, nažalost nikad lakše. Iz svih ovih razloga moramo vam biti napokon jasno, ni sindikati ni poslodavci ne podržavaju zakon jer ti ljudi to razumiju, i jedni i drugi o čem se ovdje radi. Hvala. Pa ja se nadam da ste dobro čitali zakon i vjerujem da jeste, jer ste i u poslovnom biznisu i znate da kad restrukturiranje traje 3 ili 6 mjeseci zbog administrativnih prepreka, da onda nakon 6 mjeseci restrukturiranje poduzeća nema nikakvog smisla i zbog toga su poduzeća i propadala i radnici gubili radna mjesta, dakle ovaj zakon čuva radna mjesta jer restrukturiranje će biti brže i dat će šansu onom zdravom dijelu tvrtke da ostane na tržištu. S druge strane također čuva radna mjesta jer omogućava da između povezanih društava radnici pronalaze radno mjesto i imaju radno mjesto u drugoj tvrtci i umjesto ovoga što se sada dešava da kada u jednoj tvrtci nema posla da onda ti radnici gube posao i odlaze na Zavod za zapošljavanje, sada će moći ostati u drugoj tvrtci povezanog poslodavca. Prema tome, da, to je ono što ovaj zakon radi, dakle, čuva radna mjesta. Hrvatskoj se može investirati i to je poruka ovog zakona. kazali ste da je najbolji dokaz i potvrda da je ovaj zakon kvalitetan zato što su obje strane zainteresirane, nezadovoljne. Pa za koga ste ga onda pisali? Da nije postignuto suglasje, pa onda je vjerojatno postignuto suglasje na Vladi jedino i to je dovoljan razlog da je dobar zakon. Ako nisu zadovoljni poslodavci, nisu zadovoljni ni radnici, koga onda štiti? A zakonom i treba i mora se omogućiti zaštiti normalnog funkcioniranja ekonomskog života. I što se to promijenilo u odnosu na prvo čitanje da ste u članku 10. uveli stavak 3 kojim ste uveli novi institut čovjeka na leasing? Do sad su bili strojevi na leasing, automobili na leasing, a sada imamo i radnika na leasing. To su sindikati i radnici vjerojatno inzistirali da to bude unutra i ova 4 mjeseca izvršili takav pritisak da su to uspjeli kod vas ishoditi. Pa nije čovjek ni repro materijal ni roba, niti se čovjek uvozi kontejnerima niti se carini niti se uskladištuje, a ovim se izjednačava sa robom. Hoće li ovaj zakon onemogućiti … i bešćutno otpuštanje radnika kao što se dogodilo neki dan u Samoboru oko kojega cijela javnost šuti, nitko se nije ni zgrozio da žena koja je u jednom posebnom psihičkom rastrojstvu dobila otkaz jer nije u tom stanju mogla, nije čistila sudske prostorije. A da ju je zabolio zlog i otišla doma, ne bi dobila otkaz.

190 tisuća manje zaposlenih u Hrvatskoj. Valjda ste vi sa 190 tisuća novih radnih mjesta smanjili 190 tisuća broj zaposlenih. Hvala lijepa. Dakle, kad govorimo o broju nezaposlenih, ja sam se korigirao i rekao sam da smo zaposlili 180 tisuća preko Zavoda za zapošljavanje što je najveće zapošljavanje od krize do sada, dakle od 2008. do sada, najveći broj zaposlenih kroz Zavod za zapošljavanje, prema tome očito da na tržištu rada se određene stvari mijenjaju, da li će to biti trend ili ne, to ćemo ostaviti i vidjeti, prema tome da li ima dio sezonskog zapošljavanja, ali ima i drugih trendova. Vidjet ćemo treba pričekati do kraja ove godine pa ćemo vidjeti da li je taj trend ustaljen ili ne. Baš zakon je takav da je on s jedne strane izbalansiran između zahtjeva sindikata i zahtjeva poslodavaca. To su suprotstavljene strane, ono što sam naglasio da smo mi na početku pregovora kod ovog zakona dogovorili se da sindikati i poslodavci zajedno sjednu i da zajedno se dogovore o problemima koji se mogu riješiti i da se dogovorimo oko rješenja, međutim nije se uspjelo, jednostavno se nisu uspjela pomiriti stajališta i ovim zakonom dio stajališta smo pomirili, dakle dio ovih zahtjeva koji su bili vezani uz zaključke Sabora smo pomirili. Nismo usuglasili, ali smo pomirili. I baš zato s obzirom da i jedna i druga strana nije do kraja zadovoljna sa samim zakonom, nam govori da smo zakon izbalansirali i zakon treba biti izbalansiran o zaštiti, o Zakonu o radu jer on s druge strane mora omogućiti lakše funkcioniranje poslodavcima, ali s druge strane mora osigurati zaštitu radnika i ovim zakonom smo to i učinili. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa gospodine ministre govorite o tome da ste o nekim stvarima našli suglasje sa predstavnicima sindikata, vašim razgovorima kao što je vidljivo iz njihovog dopisa, 2 sata prije zasjedanja Vlade dostavili ste im Konačni prijedlog Zakona o radu, to je podcjenjivajuće, to je obezvređivanje sindikalnih čelnika kao i središnjica, to je demagogija kojom se vi služite i vršite prijevaru, a ne socijalno partnerstvo sa sindikatima. Druga stvar, kao što sindikati kažu u 10 bitnih stavaka ovog zakona se nisu složili s vama i jasno govore o tome. To je institut privremenog ustupanja radnika povezanom poslodavcu, ugovor o radu na određeno vrijeme, agencijski iliti leasing radnici, dopunski rad, prekovremeni rad, raspored radnog vremena, pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, tijek otkaznog roka, proširenje primjene kolektivnog ugovora i u prijelaznim i završnim odredbama. To su 10 bitnih stavki ovoga zakona s kojima se sindikati i radnici ne slažu s vama. Nisu našli suglasje, to je stvar u kojima se u nekim segmentima radi o diskriminaciji radnika, radi se o njihovom obespravljenju i izrabljivanju čak radi se u suprotnosti sa Direktivom 2008 koju je donio Europski parlament i mislim da bi se trebali jasno očitovati u tome kako mislite opet i kontra europskih stečenih prava i normi raditi protiv hrvatskih radnika? Odgovor na repliku poštovani ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Pa ja mislim da vjerojatno netko od vaših kolega iz HDZ-a bi vjerojatno trebao sada ustati reći sa poslodavačke strane što poslodavci u ovom zakonu ne vide i vide i što oni smatraju da ovim zakonom nije dobro riješeno, pa bi vidjeli da je to potpuno suprotstavljeni stavovi. Prema tome, i jedan i drugi stav koji smo imali su u nekim pitanjima bili suprotstavljeni. S druge strane smo i za jednu i za drugu stranu određeni dio njihovih argumentacija u važili i u zakonu to unijeli. Prema tome Prema tome je nešto što je dio pregovaračkog procesa kada govorimo o Zakonu o radu. Bilo bi mi drago da sada čujemo i sa vaše strane nekog drugog zastupnika koji će zastupati poslodavačku stranu jel vjerujem da ima nekoga tko zastupa, prema tome morate morate se odrediti na koju stranu želite da ovaj zakon ide. Mi nismo željeli da idemo niti na poslodavačku stranu niti na sindikalnu stranu, željeli smo očuvati radna mjesta, željeli smo izvući radnike iz rada na crno u legalni rad i s druge strane osigurati sigurnost radnika, a omogućiti fleksibilnost radnih odnosa i omogućiti da poslodavci bolje posluju. U suglasju smo sa Direktivom 2008 koja govori o agencijskim radnicima, za razliku od nekih drugih zemljama i smo tu postavili još i veće kriterije nego druge zemlje imaju. Prema tome, ovaj zakon je usuglašen sa direktivama i neće biti nikakvih problema što se toga tiče.

ministre ja i dalje držim da potrebe za izmjene o ovom Zakonu o radu ne postoje i jednostavno upotrijebili se ono staro dobro iskustvo 100 puta ponovljena teza bez obzira koliko ona bila neistinita postaje istina, postaje opće prihvaćena. Ovo zvuči kao loša reklama, ali lakšim otpuštanjem ćemo zadržavati sačuvati radna mjesta i pri tome sačuvati prava radnika. pa to stvarno tko god malo razmisli o toj rečenici vidi da ta rečenica uopće nema smisla. Jako često koristite fleksibilnost kao nešto što je pozitivno. Pa evo ja ću si nešto uzeti za pravo da nešto pročitam da citiram "Danas se često tvrdi da nam zapravo treba fleksibilnost na tržište rada što je eufemizam za smanjivanje plaća" ali to nije izjavio demagog populista iz Hrvatskih laburista, to je nobelovac i to je izdanje iz ove godine koji je dobio Nobelovu nagradu za ekonomske znanosti. Zar ćete reći da je i on populista i demagog i da priča da bi se svidio hrvatskim radnicima? To znači definitivno ta vam teza pada u vodu. Rekli ste sačuvati radnike od nelegalnog rada s ovim zakonom. Sjetite se nema dugo što ste govorili oko inspekcije rada, pa zar to nije njihov osnovni zadatak? S ovim zakonom apsolutno po tom pitanju nećete ništa napraviti i vi ste toga svjesni i ovo je još jedna od onih mantra koju treba izgovoriti nekoliko puta pa će ona postati opće prihvaćena. Moram priznati da sam se složio sa nekima od svojih prethodnika kada su

Život piše zakone i ovaj zakon odgovara životu. Prema tome život piše zakone, prema tome zakoni ne pišu život. Možete napisati zakon kako god znate i umijete ako je on ne primjenjiv i ne odgovara životu neće polučiti uspjeh. Ovaj zakon baš ide za time da uvažava ono što nam se dešava u životu. I nije točno, vi stalno govorite o mantri da se ponavljajući nešto da onda postaje istina, cijelo vrijeme ponavljate da se ovim zakonom lakše otpuštaju radnici. Nije istina, ono o čemu govorimo, govorimo o restrukturiranju poduzeća kada poduzeće uđe u poteškoće. Trebalo nam je 6 mjeseci da se poduzeće restrukturira u to vrijeme je i onaj dobar dio poduzeća propao i otišli su svi u stečaj umjesto da je dio radnika ostao raditi i sačuvao radno mjesto. I to je cilj ovog zakona, sačuvati radna mjesta tamo gdje god možemo sačuvati radna mjesta. A efekat zakona ćete pratiti zajedno s nama jer uvodimo i mehanizme kako ćemo pratiti i imat ćemo točno uvida što je ovaj zakon napravio, a što ovaj zakon nije napravio. Ono što nije napravio ćemo mijenjati jer zakon može odgovarati životu. Možete napraviti najrigoroznije koji se imaju maksimalnu zaštitu radnika ali nećete polučiti uspjeh jel će još stvari biti gore. Prema tome, ovaj zakon nije išao protiv radnika, nismo smanjivali zaštitu radnika, omogućili smo poslodavcima da lakše posluju. Zaboravljate jednu vrlo bitnu stavku ovog zakona koja je u principu za male poslodavce o kojima se vi brinete, a ta je da u zakonu velik dio prekršaja koji nisu možemo reći društveno opasni kao npr. niste donijeli prijedlog godišnjeg odmora ide umjesto u kaznene odredbe ide u onaj dio koji je upravna mjera. Prema tome zakon itekako pomaže. Poštovani zastupnik Ante Babić, replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa gospodine ministre, očito je da iz vašeg izlaganja nije postignut dogovor sa socijalnim partnerima što je ključ rješenja o provedivosti Zakona o radu, a ne inačenja sa socijalnim partnerima koji u nemogućnosti da vam mogu bilo što replicirati sa naše galerije klimaju glavom. No vaše izlaganje me je podsjetilo na jedan događaj otprije gotovo stotinu godina a radi se o Versajskom mirovnom sporazumu, imajući u vidu a i mnogi

o radu i o dostojanstvu radnoga čovjeka a upravo o onome o čemu mi danas raspravljamo a zapravo ćemo u petak glasovati. Upravo tada, točnije 1919. godine je stvoreni Međunarodni ured rada koji je potom postao i tajništvo Međunarodne organizacije rada u Ženevi. Ono što zapravo želim naglasiti imajući u vidu ovu današnju našu raspravu jest prvo načelo u preambuli u osnivanju tog Međunarodnog ureda rada koja kaže da trajni mir u svijetu se može uspostaviti samo na temelju socijalne pravde odnosno da parafraziram socijalna pravda je zalog trajnog mira u Hrvatskoj. Zato bi možda bilo bolje a to vam je i moj prijedlog da ovaj Zakon ide u treće čitanje. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. Dakle kada bi uvažavali maksimalističke zahtjeve s jedne ili s druge strane onda bi zakon bio podržan od strane poslodavaca, bio bi najbolji zakon ali bi s druge strane sa strane sindikata bio apsolutno neprihvatljiv. Kada bi uvažili maksimalističke zahtjeve sa druge strane poslodavci bi bili apsolutno nezadovoljni a sindikati bi jasno bili zadovoljni. A da li to je moguće, da li je moguće napraviti takav zakon koji će jednu stranu potpuno anulirati a onda drugoj strani dati maksimalna prava. Nije moguće, ovo nije Zakon koji treba biti takav, ovo je Zakon koji treba biti izbalansiran, Zakon koji će uvažiti dio stavova s jedne strane i s druge sa zajedničkim ciljem očuvati radna mjesta, izvući radne ljude, one koji rade na crno izvući ih u legalni rad. I kada govorimo o konsenzusu, gledajte Europu i europske uzuse, mi smo obavezni da se savjetujemo sa socijalnim partnerima i to radimo. Ali konsenzus ako je moguće ga je postići je moguće a ako ga nije moguće onda morate ići ovim putem koji je izbalansiran između jedne i druge strane. Jasno da kada u ovim pregovorima, kada pregovarate, onda jasno da i jedna i druga strana bi trebala preuzeti dio svoje odgovornosti da na neki način popusti drugoj strani pa da se nađe zajednički cilj. U nekim dijelovima Zakona smo to postigli, u nekim dijelovima Zakona to nismo. Primjerice nejednaka raspodjela radnog vremena tih 50 sati, nismo postigli do kraja konsenzus ali smo maksimalno približili stajališta jedne i druge strane. Prema tome,

Zahvaljujem uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa ministre vi ste govorili o rezultatima, odnosno u cilju koji će ovaj Zakon o radu donesti. Međutim, cilj, odnosno rezultate ovog Zakona biti će smanjenje zaštita radnika i njihovih prava, lakše otpuštanje, zapošljavanje odnosno zamjena radnika novim kada ovoga prvoga izraubamo i odbacimo ko staru krpu. Tvrdnja da su radnici prezaštićeni nije točna, najveći indeks zaštićenosti imamo u Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Finskoj, tu je najveća sigurnost, najveća zaposlenost i najveće plaće. Manje plaće, pad standarda, manja prava, teže do posla, odlazak mladih uzrok je da je lani rođeno 39 tisuća 600 djece, da je 19 tisuća brakova samo sklopljeno i da je 5 tisuća 900 rastava. Uzrok možemo tražiti i u Zakonu o radu i nesigurnost koju tim Zakonom o radu dajete i poruku koju šaljete. Odgovor na repliku, poštovani ministar Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Dakle, opet ponavljamo dakle mantru koju puno ponovite onda to postaje istina. Dakle, ovaj Zakon ne snižava prava radnika. Ovaj Zakon kada govorimo i o otpremninama, nismo dirali otpremnine, kada govorimo o otkaznim rokovima nismo dirali otkazne rokove, pojednostavili smo procedure. I ovaj Zakon čuva radna mjesta, ovaj Zakon ne omogućava lakše otpuštanje. Ovaj Zakon kada govorimo o restrukturiranju omogućava da radnici sačuvaju ona zdrava mjesta pa u tvrci umjesto 50 će ih ostati raditi 20 ali će imati radno mjesto a po sadašnjem Zakonu od 50 neće ostati nitko jer će tvrtka sama propasti. Ono o čemu vi govorite ne rješava ovaj Zakon, rješava kolektivno pregovaranje na razini poduzeća, grane i to je ono što ovaj Zakon također promovira, promovira kolektivno pregovaranje, promovira jačanje radničkih vijeća, participaciju radnika u radničkim vijećima, to sve ovaj Zakon radi ali to niste spomenuli. Dakle, ono što je ključ onoga o čemu vi govorite je kolektivno pregovaranje jer kolektivno pregovaranje čuva cijenu rada, čuva radnička prava i to je ono što u Hrvatskoj treba promovirati. Mi imamo kolektivno pregovaranje dosta dobro razvijeno u javnom i državnom sektoru ali ga nemamo u realnom sektoru i ovaj Zakon ide za time da se jača i u realnom sektoru, da tamo budu kolektivni ugovori i uz to tako da se jača i uloga radničkih vijeća. Hvala lijepa. Završili smo replike i odgovore na repliku na izlaganje poštovanog ministra rada mirovinskog sustava. Sada da li žele predstavnici radnih tijela Odbora Hrvatskoga sabora iznijeti svoja izvješća? Ne žele. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo uobičajeno po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Liste nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru kojeg će zastupati poštovani zastupnik Ivan Grubišić i Damir Kajin. Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege. Ovih dana, zapravo jučer se ponavljala jedna uzrečica da u Hrvatskoj ne mogu uspjeti promjene. Teška je to konstatacija, to znači da ne možemo naprijed nego da smo ukopani u sudbinu i da tu sudbinu živimo. Ja bih se poslužio jednom metaforom, a to je metafora crnih rupa. Znamo kako nas obavještavaju astrolozi, fizičari, da u svemiru postoje crne rupe koje nisu neaktivne i koje postoje odavno, ali mi za njih nismo znali. I sad se može dogoditi da crne rupe postoje u sustavima, u funkcioniranju institucija i u samom Hrvatskom saboru i te rupe nam smetaju da ne izađemo iz krize. Te rupe mogu biti institucionalnog karaktera koje ometaju izlazak iz krize i ja smatram da je potrebno te crne rupe detektirati i pokušati izaći iz njih. Jedna od, pa i jučer je bio ovdje jedan skup okruglog stola, novi izborni zakon da je u Hrvatskoj jedna od rupa, tih crnih rupa koja onemogućava da profunkcionira demokratska država, pravna država i socijalna država, da je to upravo izborno zakonodavstvo. Mi ćemo nastoji i danas na konferenciji za tisak govoriti o toj problematici jer sam početkom 2000.-ih godina o toj temi govorio kao uzroku da se uspostavi istinska demokratska država, pravna država i socijalna država. Mi o tome govorimo, ali to su govori bez pokrića. Mi moramo učiniti nešto sasvim konkretno da ono što govorimo zaista ima težinu, ima učinak može se postići određeno rješenje. Eto toliko u ovom uvodnom izlaganju, a gospodin Damir Kajin će nastaviti diskusiju o ovoj temi svojim prilogom. Hvala lijepo. Čuli ste uvod, sad ćemo čuti što misli klub o Prijedlogu zakona a najveća privilegija je valjda danas raditi ali gdje, u javnom servisu i od tuda na neki način treba početi. Jasno, za pošten rad poštena plaća i plaća mora biti conditio sine quanon za svakoga tko radi, bilo gdje i o tome nemamo šta raspravljati. Kad je riječ međutim o ovom zakonu, idealno bi bilo kad bi taj zakon bio postojan, ne kao recimo institut dokupa mirovine o čemu je bilo jutros riječi, ali u slučaju krize jasno u zemlji u kojoj nije moguće postići konsenzus oko ničega i zakon treba se mijenjati. Jasno je da taj zakon treba biti koliko toliko realan, mora biti utemeljen na gospodarskoj zbilji, mora poticati razvoj, a ne isto kočiti i po meni ne bi smio činiti distinkciju koja je danas na djelu ili zadnjih 20 i toliko godina, između realnog i s druge strane javnog servisa ili sektora. Istina je i ta da je od početka krize, znači 2008. do danas u javnom sektoru broj zaposlenih povećao se za preko preko 15, možda i 20 tisuća. Istodobno čuli smo u realnom sektoru od početka krize na ovamo broj radnih mjesta smanjen je za 100 tisuća. I tu nešto ne valja, sustav se naprosto urušava, ne zbog radnog zakonodavstva, prije svega ja ću reći zbog nedostatka hrabrosti da se suočimo sa stvarnim problemima zbog kriminala, ne više na ovoj najvišoj razini već na onoj nižoj, lokalnoj, komunalnoj, čemu valja pridodati i nerad i nerad DORH ne na nacionalnoj već na lokalnoj razini. Sudstvo je priča za sebe itd., ali jedan od rezultata krize svakako možemo pripisati i Zakonu o radu. I posve je logično, ovo što smo danas čuli, dobivamo da sindikati brane svoju poziciju, kao što je isto tako logično da poslodavac brani svoju poziciju i Sabor mora stvoriti neke uvjete, Sabor bi trebao biti neki medijator da se prije svega radi, da oni koji rade imaju i da radno zakonodavstvo nikoga ne diskriminira, a najmanje šikanira. Meni je jasno da će sindikati braniti prije svega poziciju javnog sektora, javnog servisa jer uglavnom tamo regrutiraju svoje članstvo, a poslodavci da imaju tu slobodu pri zapošljavanju, otpuštanju, ali te strane na neki način treba pomiriti. Niti jedna, niti druga ne može u cijelosti diktirati uvjete tog radnog zakonodavstva. Kakvi su uvjeti poslovanja u Republici Hrvatskoj? Ja ću reći vjerojatno su oni jedinstveni u svijetu. Ja tvrdim da je malom obrtniku deset puta teže nego radniku koji radi kod njih vjerovao to netko u to ili ne, ali ja to tako doživljavam. I društvo nam se naprosto urušilo. Svi traže posao u javnom servisu, u javnom sektoru, u nekom komunalnom poduzeću iza kojih stoji lokalna samouprava, država ili ne znam li tko već. I to sigurno nije dobro. Veliki su zaštićeni ja ću reći na jedinstveni hrvatski način, pa i kroz institute predstečajne nagodbe. Mnogi od njih ostaju mnogima dužni. Država im izlazi u susret, daje im još jednu šansu, a mali vidimo da propadaju. Na zapadu netko kad završi ne znam u stečaju ili počinje sve ispočetka bez ijedne kune sa odijelom i cipelama koje ima na sebi ili završava u zatvoru ili se upuca, a tu nastavljaju mnogi tamo gdje su stali. I 98% ljudi koji su završili ili prošli predstečaj naprosto sa više slika, sa više automobila, sa više nekretnina nastavljaju voditi svoje tvrtke. I tu isto nešto treba poraditi. Kad govorimo o ovom zakonu želim samo nešto citirati. Gospodin Mrsić je malo prije rekao da fleksibilizacija radnih odnosa znači je jedan od ciljeva zakona sačuvati radna mjesta, smanjiti trošak rada i spriječiti rad na crno. Ono što je bilo najspornije kod onog prvog čitanja zakona kojeg smo imali nedavno je uređenje radnog vremena, pitanje otkaza i rad u agencijama za privremeno zapošljavanje. Ovom verzijom radnici i u agencijama će biti više zaštićeni. Imat će pravo na sindikalno udruživanje, ali će umjesto jedne godine kao što je bilo u prvoj verziji moći maksimalno raditi čak 3 godine preko agencije. Novost je i to da će u buduće radnici izvan punog radnog vremena moći raditi i kod novog ili povezanog poslodavca i to maksimalno dodatnih 8 sati tjedno. Ja tu ne vidim rad na leasing. Za razliku od prve verzije koja je prošla prvo čitanje Sabora spuštena je granica sa 56 sati u tjednu na 50 radnih sati. To se odnosi na nejednako raspoređeno radno vrijeme, te na prekovremeni rad. A kad je riječ o zaposlenicima koji su dodatno ili koji će dodatno raditi kod drugog poslodavca izvan radnog vremena primjerice jedan će ne znam konobar koji kod jednog poslodavca radi puno radno vrijeme 40 sati tjedno moći raditi i kod nekog drugog osam osam sati tjedno, tako je. E sada imamo primjedbe sindikata. Prvo počinje se od toga koliko može trajati radni tjedan. Oni imaju tu određenih primjedbi. Moja je osnovna poruka da se rad mora platiti. Ono što me jedino smeta u ovom zakonu, ne jedino ali ono što me najviše smeta to je naprosto lakši otkaz rodiljama na što ovi sindikati posebno upozoravaju i mislim da kroz amandmane ili kroz amandman Vlade to treba naprosto na to upozoriti. Jasno da sindikati govore i o radu kod drugog poslodavca, zatim ustupanje radnika, sudski raskid radnog odnosa itd. S treće strane imamo normalno Hrvatsku udrugu poslodavaca koji kaže da i posebno apostrofiraju, interesantno male poslodavce koji kažu teško mogu udovoljiti složenim, skupim zahtjevima svih tih postupaka, naglašavaju obujam administrativnih operacija pri zapošljavanju, otkazivanju koje nadilazi kapacitete malih tvrtki i prisiljava ih da se većinu radnog vremena bave birokracijom umjesto radom. I to je isto nešto što moramo promijeniti, a ne onda slati inspekcije i taj mali mali obrt gdje jedino možete možda i dobiti posao drastično permanentno kažnjavati. Oni kažu da je potpuno neshvatljivo da Vlada u području rada, radnih odnosa nije spremna poduprijeti razvoj malog gospodarstva. Kažem, mikro subjekti imaju sve manje šanse preživljavanja na hrvatskom tržištu to je točno, a novim se ZOR-om štite nezaposleni od otkaza s posla koji neće priliku imati dobiti. I kažu Zakon o radu očito ne vrijedi jednako za sve zaposlene u Hrvatskoj jer njime nisu obuhvaćeni državni službenici koji imaju jedan posebni zakon, a ja ću reći i posebni status. Bit je vjerojatno, ne vjerojatno nego od tuga treba početi da se rad mora u svakom slučaju platiti, za pošten rad poštena plaća. Imam jednog dobrog prijatelja koji živi u New Yorku sedamdesetih godina. Kaže i kako je počeo. Danas ima 50, 60 stanova u New Yorku i danas živi jako, jako dobro od rente. Ali kaže počeo sam raditi najmanje plaćene poslove i uvijek sam radio dva, tri posla istodobno, mislim u istome danu. Ali u Americi to plate. Onaj koji radi u Americi može živjeti od rada, onaj koji radi može i imati. U ovoj zemlji ja ne znam možeš imati samo ako se služiš da ne kažem potkradaš javno. ili pardon za dokup mirovina o čemu je bilo uvodno riječi danas propadaju kao u Argentini, da ne kažem propadaju ili kao Brazil protiv, kada igra protiv Njemačke. Za kraj. Ovaj zakon vrijedit će, na žalost samo za javni sektor, a u malom sektoru, mali poslodavac, mali ugostitelj, mali obrtnik, mali zanatlija, mali zidar, mali trgovac, obućar nije bitno biti će pa ja bih rekao i dalje u goroj poziciji i od radnika koji radi kod njega i tu nešto valja promijeniti. No, ja bih rekao da je ovaj zakon ipak jedan blagi, light, tako da se izrazim, kompromis i zato mislim da na kraju će i proći u ovom parlamentu. I sad mi dopustite samo jednu rečenicu o dokupu mirovine. Gospodin Hrelja je rekao da kažnjavamo građane koji su dugotrajno planirali, ali ne znam tko u Hrvatskoj može dugoročno planirati? Nitko! Jer mi nismo ni Amerika ni Njemačka,

Sada ćemo ići na replike. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega Grubišić ja sam očekivao da ćete vi spomenuti nešto, poslije to malo spomenuo kolega Kajin, međutim mislim da je nešto itekako ovdje važno što valja spomenuti, a to je pitanje utjecaja na depopulaciju Hrvatske. Naime, ovim zakonom poslodavac dobiva mogućnost da nakon rodiljnog dopusta radnici može dati otkaz i to je različito od sadašnjeg Zakona o radu gdje nakon rodiljnog dopusta se daje pravo povratka na iste ili slične poslove. Mi svi smo svjesni da je negativna demografska slika u Hrvatskoj nešto što nas mora sve mučiti neovisno od stranačkog opredjeljenja. Da imamo 2003. godine manje od 40 tisuća rođenih a više od 50 tisuća umrlih, živorođenih tek nešto više od 10 tisuća manje od umrlih. To će nedvojbeno utjecati na sve procese u ovoj državi, uključujući i rad i gospodarstvo itd. I sada u takvoj situaciji u kojoj uopće ova Vlada ne pristupa ni na koji način poticanju populacijske politike Hrvatske imamo ovakva rješenja koja će utjecati samo negativno na to. I to je izvjesno da će negativno. Mi imamo situaciju da su žene zapravo podcijenjene na tržištu rada, manje plaće imaju. 90% novozaposlenih žena radi na određeno radno vrijeme. I mi u takvoj situaciji im još smanjujemo plaće. Pa to je potpuno neshvatljivo i suprotno svemu onome što se zaklinje i Vlada, a i mi svi ovdje u ovoj dvorani. Hvala lijepo. Ja bih volio da imamo zajednički interes, a to je izvlačenje Hrvatske iz dugogodišnje recesije. U tom smislu pozitivno vrednujem priloge koje daje desnica ili koje daje stranka na vlasti. Dakle, nemam ništa protiv da se nađemo zajedno sa zajedničkim ciljevima i izlasku iz krize. U tom smislu hvala gospodinu Reineru. Hvala lijepa i vama poštovani zastupniče. Druga replika i poštovani zastupnik Mladen Novak, na izlaganje poštovanog kolege Kajina. **Novak, Mladen (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa kolega Kajin počeli ste sa razlikom između javnog i realnog sektora i maltene srećom dobio je sedmicu na lotu onaj tko radi u javnom sektoru. Kasnije ste se malo korigirali da to nije baš vezano za ovo radno zakonodavstvo i sigurno da nije. No međutim, ja ću vas podsjetiti na one slučajeve koji su već danas spomenuti a gdje je država vlasnik tih poduzeća pa ću malo i proširiti pa reći i podsjetiti na HŽ Cargo gdje je ministar onako lakonski rekao bez grižnje savjesti 3,5 tisuće ljudi šaljem na Burzu. Spomenuti su ovdje 3. maj, Uljanik, TIBO, Gredelj, ovdje je nema dugo onako 1.07. 200 i nešto ljudi otpustio bez ikakvih problema sa postojećim zakonom. Onda ste dalje nastavili da sindikati brane svoju poziciju. Ma sindikati ne brane svoju poziciju nego minimum dostojanstva radnika. U tome je bitna razlika između mog poimanja i vašeg poimanja radnog zakonodavstva. Govorili ste o malom obrtniku i kako je njemu teže. Ovaj zakon, odnosno ovaj paket zakona, se apsolutno ne odnosi na to i ne olakšava ni jednima ni drugima situaciju. A s druge strane onaj dio zakona koji se odnosi na male obrtnike nema nikakvih pomaka, čak štoviše svaki puta svaka nova promjena oni još jače jauču. Zaštita radnika u agencijama. Čuvaj se Danajaca i kad ti poklone nose. Ma kakva crna zaštita? Iz ovoga tri godine proširenje na tri godine. Sjetite se, mislim da se film zove "Veliki slom" kad ih izabire pred ulazom u tvornicu, gleda tko ima dobre zube, tko ima dobre mišiće, tko će moći danas raditi. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Čovjeka prije svega treba pustiti da radi, čovjeka treba pustiti isto da od tog rada može živjeti i samim time da ima. A da bi to imao treba ga valjda i pošteno platiti. Za pošten rad, poštena plaća. ZOR sigurno nije uvjet opstanka hrvatskog gospodarstva ali i ZOR svakako pripomaže ili otežava to poslovanje. Jednom riječju život mora teći. Mi danas moramo shvatiti jednu stvar da imamo problema. Imat će je sutra ako dođe do promjene vlasti buduća vlast. Mi imamo 100 tisuća manje nezaposlenih gdje? U realnom sektoru. I imamo negdje oko 15 do 20 tisuća zaposlenih u javnim servisima iz kojih normalno svoje članstvo i najviše i regrutira sindikalna zajednica u Hrvatskoj. Pa tako ne štiti samo položaj radnika, nego indirektno štiti u svojim nastupima i svoje pozicije jer je to posve normalno, prirodno i naprosto je tako. ZOR nije jedini uvjet gospodarskog opravka, uvjet gospodarskog oporavka je valjda i svijest, odgovornost na radu, rad institucija, porezna politika ali svakako i radna politika a to je onda i ZOR. Uvjet opstanka ili napretka je kamatna politika, financijska politika, ne znam, a problem poslovanja u Hrvatskoj je i ova hipertrofiranost zakona kada u godinu dana mi usvajamo negdje 400 ili više zakonskih tekstova u kojem se ne snalazi ni jedan saborski zastupnik, ni jedan Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. Uvaženi predsjedniče. Kolega Kajin, vaš predgovornik je govorio o crnim rupama, u vašem govoru je bilo jako puno crnih rupa. Prva jedna velika crna rupa je u tome što i vi pokušavate i sad i u ovoj replici baciti kost između javnog sektora i realnog sektora. Da javni sektor ostane u svom obimu u kojem je, a on je prevelik, javni sektor i državna administracija, a da država odnosno vlast, Vlada zna upravljati, da se dozvole mogu dobiti za onoliko dana koliko se dobivaju u Europi naš BDP bi porastao, zemlja bi procvjetala. Sjetite se izreke, odnosno dane izjave prvog potpredsjednika Hrvatske Vlade gospodina Čačića koji se vraća na političku scenu, koji je rekao "Mi smo izgubili protiv administracije rat, i protiv birokracije i protiv javnoga sektora." Problem je u tome što Vlada ne zna što radi. Govorili ste još o jednom mitu da se u Americi može živjeti od svojega rada. Jedan od najznačajnijih govora gospodina Obame je bio taj koji je citiran širom svijeta, a citiran je nekoliko puta u Saboru od Hrvatskih laburista je taj "Da treba američkom radniku vratiti dostojanstvo, jer ne može živjeti od svojega rada." Ovo što mi radimo je samo oponašanje onih najgorih u svijetu. Najveća pogreška je ako smatrate da se smanjenjem prava javnome sektoru će poboljšati u realnom sektoru, mi trebamo razgovarati o sposobnosti Vlade, o tome da lošim Zakonom o radu nećemo učiniti dobro Hrvatskoj i da niti jedna zemlja na svijetu nije izašla iz krize smanjivanjem radničkih prava. čini sve da bi smanjila radnička prava i da bi ugodila hrvatskim kapitalistima. I veseli se tome, pa i mediji se tome vesele, kao jedan veliki kapitalist kupio slovensku firmu i sad će Hrvatska procvjetati. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. od toga imati određenu korist i Republika Hrvatska i sam proračun Republike Hrvatske, indirektno vi i ja. Ja ću još jedanput ponoviti, ne znam da li ste slušali što sam govorio, da najveći kapital je valjda kod čovjeka zdravlje, mentalno, jasno i ono fizičko i vjerojatno uz to i posao. Nitko se ne zauzima za smanjivanje prava javnom servisu, ali u ovim okolnostima tvrdim da je javni servis neusporedivo u boljoj pa gotovo privilegiranoj situaciji u odnosu na realan sektor. I sad je ono temeljno pitanje kako do konsenzusa? Nemoguće je doći do konsenzusa, pa nije valjda da ga Vlada ne bi postigla između sindikata s jedne strane i poslodavaca, ali to ne možete očekivati kao što ne možemo očekivati da će doći do konsenzusa niti u ovome Parlamentu između većine i opozicije. Što je isto tako štetno i naprosto loše. Sindikati će ostati na svojoj poziciji, poslodavci će ostati na svojoj poziciji i što bi sada tu Vlada trebala? Ona se na neki način mora jednostavno, ne opredijeliti, nego mora pokušati pomiriti i usuglasiti ovo jedno stanje koje se ne da drugačije naprosto usuglasiti. Ja tvrdim da ovaj zakon, kao što je netko rekao ovdje maloprije, nije zakon o leasingu radnika, ali je taj zakon kakav takav, neću reći konsenzus, nego uvjet da se može zajednički krenuti dalje. Sve u svemu čovjeka treba pustiti da radi i čovjek treba i za taj rad biti pošteno plaćen. I ja bih volio kada bi u Hrvatskoj vrijedila ona pravila ponašanja koja vrijede u Americi a ne ovdje, jer bi puno onih iz Hrvatske koji su otišli u Ameriku, već se vratili u Hrvatsku.

Kolega Kajin, rekli ste svi traže posao u javnom sektoru. Ja bih tome dodala da Vlada tome nažalost pogoduje odlukom o odustanku od projekta outsorcinga i osnivanjem velike mega javne tvrtke u kojoj će biti zaposleno 24 tisuće ljudi. Vlada jasno daje potporu tome da se ljudi zapošljavaju u javnome sektoru, međutim s druge strane imao apsurdnu situaciju da i dalje unatoč tome imamo pred vratima mogući referendum o zacementiranju u pravnom smislu činjenice da takvog instituta outsorcinga zapravo više nikada u budućnosti ne To me podsjeća na 2010.i pokušaj tadašnje Vlade da izmjeni Zakon o radu, to su bile minimalne izmjene, imali smo prikupljenih više od 700 tisuća potpisa također za referendum kojim bi se zabranile izmjene u tom smislu, ali ono što je tada bilo u pravnom smislu pak vrlo neobično da je bilo čak sa najviših pozicija i prijedloga, da se u Saboru donese deklaracija o tome da se takve izmjene Zakona o radu više nikad ne mogu dogoditi. Spominjem to zbog toga što su sve to pravne činjenice koje nas zapravo drže na mjestu i mi stojimo na mjestu ili se vrtimo u krug ili zapravo idemo unatrag, a problemi sa nezaposlenošću unatoč ovome padu koji se sada bilježi bit će i dalje odnosno pravi problem i dalje će biti i nakon ovog Zakona o radu mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, a samo otvaranje novih radnih mjesta može Hrvatsku povući naprijed. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Gotovo u cijelosti se slažem sa gospođom Kosor i mogu i ja reći, ovaj zakon nikada se neće usvojiti konsenzusom. U 20 godina se nije usvajao konsenzusom, nije se eto moglo raspravljati o ovome zakonu ni u vaše vrijeme, nije se moglo raspravljati, to treba priznati, to je otežavalo poziciju vama, rad poslodavcima i sada imamo naprosto što imamo. Makijavelizam, ako kod nekog zakona dolazi do izražaja onda tvrdim dolazi kod ovoga Zakona o radu. Mi smo i danas možda trebali obrnuto, možda smo trebali najprije razgovarati o ovim kasnijim točkama, potaknuti ili razgovarati o mjerama koje će potaknuti gospodarstvo pa onda naprosto razgovarati o Zakonu o radu. Ali želim i ovo reći, nisu radnici u Hrvatskoj prezaštićeni, to nisam nikada rekao niti mislim. Radnici su zaštićeni tamo gdje rade, u uređenim državama, jedne Austrije, jedne Njemačke, jedne Danske, Nizozemske ili ne znam, tih zapadnih zemalja. To je naprosto bit. A s druge strane mi moramo ljude pustiti da rade jer ako ne rade, radnik može biti zaštićen koliko god ali on neće do plaće, neće do zdravstvenog, neće do mirovinskog, država neće doći do doprinosa, trgovina neće doći do prihoda i da ne nabrajam dalje. I zato ponavljam stalno, gotovo kao mantru da najveći kapital je normalno zdravlje i pronaći I još jedanput ću reći, danas je najveća privilegija u RH rad u javnom servisu. Posla nema, želim vjerovati da će se ipak broj nezaposlenih možda u 8. mjesecu spustiti ispod 300 tisuća, nešto se ovdje mijenja, neke aktivnosti su ispred nas, a ovaj zakon neće potaknuti gospodarstvo, ali ipak može, ne znam, koliko toliko pripomoći da se u nekim uređenijim odnosima stvore uvjete za kakav takav rad. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Da, kolega, više puta ste napomenuli u svojoj raspravi i to je nepobitna činjenica da svi hoće u javni sektor se zaposliti. Što to znači? To znači da nam treba više radničke solidarnosti koja je godinama, ustvari desetljećima bila uništavana. Upravo ovaj prijedlog zakona što ne preteže ni na jednu stranu omogućava ono što je najvažnije, suradnju rada i kapitala jer niti rad može bez kapitala, niti kapital ne može ne može bez rada. Međutim, ono što je važno, kroz svoje mehanizme ovaj zakon omogućava da ukoliko dođe do sukoba rada i kapitala, to zorno pokazuje da je na strani rada. Jer ima upravo svoje mehanizme i što je najvažnije upravo da se zakon provede, to je toliko važno koliko i sam zakon, i još važnije. I u pravu ste kad kritizirate na jedan način sve one koji su se danas okomili na ovaj zakon jer oni zaista danas tobože štiteći radnike, a što su napravili sa radništvom, zvuče kao trbuhozborci jer to jednostavno nisu njihove teme. Svi tajkuni, većina tajkuna, novih kapitalista ispali su iz HDZ-ovih skuta. To su oni koji su uništili radništvo, uništili tvornice, izbacili radnike na ulicu, oduzeli mu ime, radnik se 1995. godine u u njihovom zakonu nije smio zvati radnik, nego posloprimac, a sramotna odredba je bila ta da se posloprimac dužan pokoravati poslodavcu. To su bile njihove odredbe, a sada plaću nad sudbinom radnika i radništva. To su oni koji su ukinuli u Kaznenom zakonu neisplatu doprinosa pa su uništili radnike i njihove obitelji. Onemogućavali su neisplatu plaća kao kazneno djelo suprotstavljajući se Kaznenom zakonu iz 2003. godine, a u zadnjem mandatu u 2 godine što su uradili? Štitili su upravo svoje poreske dužnike, a koji su ostali i zakinuti vjerovnici među kojima država, …, a najviše sami radnici i zaposlenici. Pa meni je izuzetno drago da naši kolege sa desne strane zagovaraju jednu socijalnu, sindikalnu politiku i mislim da je to jedan veliki napredak Hrvatske političke arene. Šteta je, doduše, da nisu zagovarali takvu politiku u vrijeme kada su se privatizirali najveći gospodarski jer da se tada vodilo računa o radnicima vjerojatno bi prilike u ovoj zemlji danas bile drugačije. I na tom tragu isto, samo jednu rečenicu o ovom dokupu mirovine. Gospodin Hrelja je govorio maloprije da kažnjavamo građane koji su dugoročno planirali, iako ja kažem da u Hrvatskoj je teško dugoročno planirati jer mi nismo ni Amerika, što god netko mislio o njoj, ni Njemačka, ni Danska, ni Francuska. Ali ovdje imamo 3860 korisnika Royal, te međugeneracijske solidarnosti i ostat će bez onih 400 kuna ako se ne pronađe rješenje u roku od 3 do 4 dana. Riječ je, o čemu govorim, o dokupu mirovine. Oni koji su pristali otići u mirovinu znači, firme su dokupljivale taj staž, to su uglavnom bile državne firme, ali i velike firme poput Podravke, Ericssona, Nikole Tesle, itd. Ako im se pomogne u roku od 3, 4 dana možda ćemo spasiti 10, 12 milijuna kuna ne znam sa kojim institutom možda ćemo spasiti 3.860 ljudi, a ako ne ostat će bez tih 400 kuna mjesečno. Mislim da trebamo pomoći.

mogućnost rada preko 40 sati kod drugog poslodavca i dali ste za primjer konobara. Sada vas ja pitam, konobar koji radi

ali vjerojatno nema drugačiji izlaz jel je on vjerojatno u dužničkom ropstvu, vjerojatno njegova plaća je premala i vjerojatno da bi podmirio svoje obaveze ne ostaje mu ništa drugo nego da pristane na takav rad. Drugo, da li će njegov poslodavac u kafiću u kojem on radi dozvoliti da on radi kod njegove konkurencije? To je drugo pitanje, o čemu itekako trebamo razgovarati. I treće, da li kafići koji se nalaze u rodbinskoj itd. neće biti raubani ti ljudi koji će raditi konobari pa će morati pristajati da bi zadržao to radno mjesto i ići raditi negdje drugdje? Ali ovaj zakon otvara na mala ili na velika vrata upravo prostor da se produlji radni tjedan dok u EU prosječni radni tjedan je za dva sata manji nego u u Hrvatskoj, a kada govorimo o prosječnom satu neki dan je u Njemačkoj usvojena minimalna satnica 8,5 eura, a kod nas je minimalna satnica 4 puta manja. E to su razlozi koji će natjerati ljude zbog neimaštine, a pitanje je takav rad da li će ikada moći doživjeti onih 67 godina da odu u mirovinu pod takvim kondicijama. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. Tu se mi slažemo u cijelosti. Previše je ljudi u ovoj zemlji u jednom dužničkom ropstvu, previše je ljudi prezaduženo i ne mogu ispunjavati svoje obveze, previše ljudi u ovoj zemlji je potplaćeno, plaće su nikakve itd. Ali da ja sam spomenuo primjer konobara, ali sam isto tako spomenuo primjer tog svog dobrog prijatelja kojeg Hrelja poznaje iz … i koji je sedamdesetih godina otišao iz Istre. Kamo? U New York. Kaže počeo sam raditi na najslabije plaćenim poslovima, uvijek sam radio tri radna vremena, danas čovjek živi od rente sa 50, 60 ili 70 stanova. Normalno, to se treba poklopiti u životu čovjeku jer mnogi rade i danas tri, četiri posla u Americi pa možda su došli tek do svoje kuće ili do svog stana. Međutim treba ljude pustiti da rade i treba ljude za pošten rad i pošteno platiti. Ljudima trebamo omogućiti i dati priliku ako žele da na neki legalan način mogu i raditi. ako su ljudi pošteno plaćeni ili u protivnom ako se to kompenzira slobodnim danima ili ne znam pa radili i prekovremeno onda će oni na te izmjene i pristati. U protivnom normalno da možete očekivati da će se ljudi buniti s pravom i osporavati zakonska rješenja. Ali ljudima treba dati priliku da rade, da zarade i da imaju. Poštovana zastupnica Nadica Jelaš. light kompromisan, upravo ste tako rekli. Dakle vi ste se drugim riječima složili s ministrom kada je rekao da je ovakav zakonski prijedlog interesno izbalansiran, dakle nije se išlo na ruku niti jednoj strani. Zapravo je napravljen upravo ono što govorimo kompromis i to mislim da je Vlada dobro odradila. Zašto je logično da je ovaj zakon kompromisan? Da se išlo više na ruku poslodavcima pa bi poslodavci u tom slučaju bili zadovoljniji. Oporba bi rekla da smo na strani kapitala, da otvaramo prostor za veću eksploataciju radnika. da se išlo više na ruku ranicima da smo ispunili sve zahtjeve sindikata pa bi naravno sindikati bili zadovoljniji, stavili bismo poslodavce u položaj da budu još nekonkurentniji na europskom i svjetskom tržištu da naprosto ne žele investirati odnosno da zatvaraju svoje obrte i trgovačka društva. Dakle i sada potencijalni strani investitori ističu hrvatsko rigidno radno zakonodavstvo kao jednu od temeljnih prepreka za veće investiranje u Hrvatskoj. Dakle ako uništimo poslodavce tko će otvarati nova radna mjesta odnosno zadržavati postojeća? Hoće li to učiniti sindikati? Neće, sindikati ne otvaraju radna mjesta samo to čine poslodavci. Dakle ne smijemo ubiti poslodavce ali ono što moramo učiniti i to moramo učiniti kroz zakone je da tražimo od njih da ih naučimo da posluju društveno odgovorno, a to znači da poštuju prava radnika prije svega pravo na plaću za pošteni rad i to je ono što ova Vlada čini. Podsjećam na zakon o tome da se ne smije isplatiti plaća bez isplate doprinosa itd. Dakle ovaj zakonski prijedlog je osigurao jedan optimalan odnos između kapitala i rada i zato je dobar. Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kajin kazali ste s pravom da su uvjeti u Hrvatskoj uvjeti poslovanja jedinstveni, samo bih dodao ne jedinstveni nego i diskriminirajući. Ekonomska aktivnost bi trebala biti zbog čovjeka, a ne čovjek zbog ekonomske aktivnosti. I čovjek bi morao biti mjera svega i takav pogled na ekonomiju nije socijalistička ekonomija nego je to ekonomija s ljudskim licem i samo je takva prihvatljiva suvremenom demokratskom svijetu. A zašto je diskriminirajuća, samo nekoliko podataka pa ćete vidjeti da mala odabrana manjina vlada, a velika većina ispašta. Pogledajte podatke o velikim poduzetnicima. 2008.godine imali su 330 milijardi kuna prihoda, a 2012. 298, 32 milijarde kuna prihoda manje a 42 tisuće zaposlenika manje. Ali u istom razdoblju oni imaju 3,5 milijarde kuna neto dobiti nakon oporezivanja više. 18,5 milijardi kuna u 2012. godini samo veliki poslodavci su imali, njih 348. Niti u jednoj godini od postojanja Hrvatske nisu imali toliku neto dobit. 40% dobit po zaposlenom je porasla. 2005. su imali 45 tisuća, 2008 48 tisuća, znači u godinama konjunkture je porast dobiti po zaposlenom je bila 2% a onda 40% u godinama krize na 68 tisuća kuna neto dobiti. Kako to uklopiti i sve ovo što se sada događa nego kao sastavnica jedne mizantropske, ekonomske politike koja samo dovodi do …/Govornik I kada promatramo plaće koje nisu pokrile ni troškove života ni porast cijena onda vidimo da je na dijelu doista …/Govornik se ne razumije./… samo čovjeka u hrvatskoj. Hvala Odgovor na repliku poštovani zastupnik Damir Kajin. od tamo 90.-tih godina. Slažem se i ponoviti ću još jedanput, da, uvjeti u Hrvatskoj su vjerojatno kada je riječ o poslovanju jedinstveni. I nemojte vi misliti da ja ili bilo tko ovdje u ovom domu nije za jednu ekonomiju sa ljudskim licem barem onakvu kakva kakva je bila tamo do '90.-ih godina iako smo svjesni da ni ona ekonomija nije mogla izdržati sud javnosti pa se ne samo ona urušila nego i zemlju za sobom povukla. ono što spominjete oko dobiti ali ja bih rekao još jedan mali detalj. Dolazi polako vrijeme da će se manje vladati ovom zemljom temeljem glasova koje će netko usvajati na izborima već Vlada će se preko kapitala do kojeg su pojedinci došli '90.-ih godina ili uglavnom '90.-tih godina i preko samih medija. I to je nešto o čemu bi trebali naprosto razgovarati. I vladati će se novcem a ne izbornim glasom.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin vi ste rekli da taj crni, liberalni kapitalizam u kojemu poslodavci, tajkuni i svi ostali stječu dakle ogromne dobiti a radnika u Hrvatskoj je sve manje, nije izum ove ekipe nego je to i od ranije. Naime, od Hajeka i Hajekove grupe u Švicarskoj i liberalnog kapitalizma koji je usvojen kao takav zapravo ova Vlada se je jasno izjasnila za taj liberalni oblik kao nitko do sada. No, kada ste govorili o sindikalcima i njihovoj poziciji pa zatim o poslodavcima i njihovoj poziciji da su oni da kažem ušančeni u svoje rovove, ja bih rekao da je Vlada postupila zapravo kako se kaže, da bi mi se oprostilo, donijela ovaj Zakon ni "vrit ni mimo", tako da budu donekle zadovoljni i jedni i drugi ili kako reče kolegice light light kompromisan zakon koji se evo danas nalazi na ovim klupama. Ekonomija sa ljudskim licem još će biti daleka, daleka želja naših ljudi pogotovo kada znamo da npr. 5 dana u tjednu je ukupno 120 sati. Ako ljudi spavaju 8 sati dnevno to je 40 sati, ostaje 80, od toga 50 dakle se dopušta dakle ovim Zakonom da se radi. Što sve drugo čovjek može obaviti sa 30 sati ostatka? Zadovoljiti sve svoje potrebe, imati život sa tzv. ljudskim licem o kojemu govorimo i o ekonomiji sa ljudskim licem. To je vrlo usko povezano i sa onim što je govorio a nije rekao don Ivan Grubišić da je demografija, da je ovaj Zakon usko povezan i sa demografijom i sa demografskim gubicima koje Hrvatska ima. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Damir Kajin. **Kajin, Damir (ID - DI)** Ja bih volio gospodine Grubišić da onaj mali prije svega poduzetnik koji je čak i u 10 puta goroj situaciji od radnika koji radi kod njega ima nešto više, da mu se njemu izlazi u susret kao što se izlazi velikim gospodarskim sustavima, da ranik u ovoj zemlji bez obzira radio li u realnom ili javnom servisu ima puno više a da oni koji su do svega došli bez ičega, bez svega toga i ostanu. Jedino tako se mogu prilike u ovom zemlji početi mijenjati. Za riječ se sada javio ministar rada i mirovinskog sustava, poštovani Mirando Mrsić, izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepa. Nema uvaženog potpredsjednika Sabora, akademika Reinera ali da neke stvari razjasnimo oko pitanja povratka trudnica na radno mjesto i zaštite trudnica i muškaraca i djeca koji koriste porodiljni dopust. U Zakonu je maksimalna zaštita trudnica. Prema tome u Zakonu nije mijenjana niti jedna odredba koja štiti trudnice i naš Zakon je na to na vrlo visokoj razini gledajući Direktivu Europske unije, naša zaštita trudnica, žena koje doje je izuzetno visoka. Ovdje dakle mi smo u prijašnjoj, prvoj verziji Zakona htjeli baš ono onemogućiti što je uvaženi potpredsjednik Sabora i rekao da žene kada se vrate sa porodiljnog da onda mogu dobiti otkaz jer to je u sadašnjoj verziji Zakona, Zakona važećega. Mi smo u prvoj verziji Zakona to pokušali riješiti na način da poslodavac može ponuditi i drugo radno mjesto koje je sukladno kvalifikacijama. Međutim, to je naišlo na veliki otpor i nevladinih udruga i sindikata i u dogovoru sa socijalnim partnerima smo vratili postojeće rješenje. Prema tome to nije ništa novo nego to je postojeće rješenje. Ono što nas život uči je pitanje situacije kada se tvrtka likvidira, dakle kada tvrtka više ne postoji. S obzirom da nije bilo zakonske mogućnosti te zaštićene kategorije radnika su ostajali zaposleni u tvrtci koje nema. Formalno su imali poslodavca kojeg nemaju i nitko im nije mogao dati otkaz jer poslodavca nema. Dakle jedina promjena je da kada se tvrtka likvidira, to znači kada se završi proces likvidacije, kada se ona briše iz registra u trgovačkom sudu tada automatski prestaju ugovori o radu zaštićenih kategorija. Prema tome nitko ne može dati otkaz trudnici, osim u slučaju sudske likvidacije tvrtke i to je onda po sili zakona, dakle ne poslodavac, ne bilo tko nego po sili zakona. Prema tome da potpuno jasno ovdje još jedanput naglasimo, nije bilo i nema sniženja zaštite trudnica, niti smo u ovom zakonu bilo šta mijenjali kada govorimo o zaštiti trudnica. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana potpredsjednica Doma gospođa Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zakon o radu važan je za razvoj poduzetništva, a istovremeno njegove odredbe moraju biti u funkciji zaštite rada od prekomjernog iskorištavanja. Da je radno zakonodavstvo važan dio europskog prava govori i čitav niz direktiva Europske unije koje se odnose na radne odnose, ravnopravnost kod zapošljavanja, zaštita mladih na radu, roditeljske dopuste, kolektivni višak radnik, savjetovanja, informiranje radnika i slično. Kao članica Europske unije Hrvatska mora dosege europskog zakonodavstva unijeti i u svoj pravni sustav što ovim prijedlogom i činimo jer su nabrojene sve direktive koje su vezane uz radno zakonodavstvo. Zakon o radu definira minimalne standarde ispod kojih poslodavac ne može koristiti radnika i on ne isključuje druge mogućnosti kroz kolektivno pregovaranje. Država mora urediti odnos kapitala i rada definiranjem prava i obveza koja osiguravaju pošten odnos u udruživanju rada i kapitala iz kojeg proizlazi novostvorena vrijednost koja ima tržišnu valorizaciju. Pri tome nužno treba zadovoljiti tri važna kriterija koja se odnose na rad i radnike. To je organizacija i provođenje radnog vremena, sigurnost i zaštita zdravlja radnika i pravo na slobodno udruživanje odnosno sindikalno udruživanje. To je paket zakona kojeg ćemo mi danas raspravljati, a Zakon o radu je prvi od nekoliko zakona. Pri tome ne smije doći do narušavanja procesa rada, odnosno tehnološkog procesa u specifičnim djelatnostima te međusobnih dogovora poslodavaca i radnika u postupcima kolektivnog pregovaranja, odnosno nastanka problema u poslovanju. Hrvatska se teško bori s nezaposlenošću. Ona je potencirana dugotrajnom krizom, ali i strukturom gospodarstva i neadekvatnim obrazovnim sustavom, posebno u srednjem obrazovanju. Imamo nisku stopu zaposlenosti, visoku nezaposlenost, posebno kod mladih ljudi. Udio industrijskog sektora kontinuirano opada, pogotovo u vrijeme krize, a najveći dio izgubljenih radnih mjesta u godinama krize bio je u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i trgovini, preko 100 000. Aktivne mjere zapošljavanja, posebno mladih bez radnog iskustva daju rezultate, ali za zapošljavanje na dulji rok potrebne su mjere za podizanje konkurentnosti, za investiranje i otvaranje novih radnih mjesta koje stvaraju realnu vrijednost. Dakle najvrjednija su radna mjesta u realnom sektoru. Ovim prijedlogom zakona utvrđeni su sljedeći ciljevi koje zakon treba osigurati: brzu prilagodbu stanja na tržištu rada, potaknuti fleksibilnije oblike zapošljavanja, jasnije urediti pojedine postojeće institute, odnosno harmonizirati u domaće radno zakonodavstvo europske direktive koje reguliraju ovo područje. Kroz dosadašnju raspravu najviše prijepora izazvalo je uređenje radnog vremena, prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena te agencija za privremeno zapošljavanje, odnosno ustupanje radnika. U raspravi u prvom čitanju zakona klub SDP-a je podržao intenciju novog Zakona o radu jer smo ocijenili da u dobroj mjeri regulira odnos rada i kapitala, ali smo imali određene sugestije upravo na uređenje radnog vremena i ustupanje radnika. Stoga ističemo da je dobro što je u konačnom prijedlogu zakona došlo do određenih korekcija upravo u člancima koji reguliraju ova dva instituta. Hrvatska se nalazi u procesu prekomjernog deficita pa se uvažavajući preporuke Europske komisije vezane uz europski semestar, ovaj zakon uvedena i dva nova instituta radnog zakonodavstva koje do sada Hrvatska ne poznaje. stavak koji regulira ustupanje radnika kad poslodavac nema potrebe za njegovim radom, povezanom društvu na najdulje 6 mjeseci uz pisani sporazum povezanih poslodavaca. A u člancima 61. i 62. osigurana je mogućnost dopunskog rada radnika koji radi puno radno vrijeme, najduže 8 sati tjedno odnosno 180 sati godišnje, uz uvjet da ima suglasnost poslodavca i da kod njega ne radi prekovremeno. Od izmjena u odnosu na prvo čitanje izdvajamo sljedeće izmjene upravo one koje smo mi sugerirali da bi ih trebalo izmijeniti, a to je ugovor o ustupanju radnika ne smije se zaključiti za poslove koje su obavljali radnici kojima je otkazan ugovor o radu temeljem poslovno uvjetovanog otkaza u prethodnih 6 mjeseci, zatim da se regulira naknada plaće ustupljenog radnika zaposlenog na neodređeno vrijeme kada nije ustupljen na način da se utvrđuje u iznosu prosječne plaće u prethodna tri mjeseca. Jednostranom promjenom rasporeda radnog vremena poslodavca radnik može raditi najviše 50 sati tjedno uključujući i prekovremeni rad ali u razdoblju od 4 mjeseca i to prosječno tjedno ne smije prijeći 45 sati. naša sugestija, odnosno primjedba da se i to raspravi. Tu je došlo do smanjenja od šest, prosječno 6 sati tjedno. Socijalni partneri nadalje imaju primjedbe na određene odredbe i u takvoj situaciji potreban je kompromis na kojeg oni očito ne žele pristati. Zato i ove promjene koje donosi novi Zakon o radu nisu radikalne i ne trebaju ni biti takve kakve bi zacijelo željeli poslodavci koji kroz Hrvatsku udrugu poslodavaca ukazuju da on neće pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta. Činjenica je da zakoni ne otvaraju radna mjesta niti sami po sebi podižu gospodarsku aktivnost. Uz zakone dobro okruženje gospodarske mjere i potpore potrebna je i društvena klima koja podiže ukupnu društvenu efikasnost. U najvećem dijelu ovog prijedloga Zakona o radu nema bitnih izmjena koje se odnose na štetu radnika, a odnose se na otpremnine i otkazne rokove, a neki instituti su poboljšani. U dijelu izmjena u smislu fleksibilnijeg organiziranja radnog vremena i načina zapošljavanja posebno ustupanja radnika ocjenjujemo da je bolje da čovjek bude u svijetu rada nego nezaposlen jer mu to pruža dodatnu mogućnost za stalnim zaposlenjem. Hrvatska kao članica EU i u dijelu radnog zakonodavstva, ali i prakse mora koristiti europska iskustva jer je to pretpostavka za poticaj domaćim i stranim ulagačima da otvaraju radna mjesta i podižu efikasnost domaćeg gospodarstva. O provođenju Zakona o radu u praksi veliku ulogu trebaju u budućnosti imati i socijalni partneri, ali i država kroz svoje inspekcije koje trebaju suzbijati nelegalnu zaposlenost i iskorištavanje rada. Klub SDP-a će prihvatiti Zakon o radu. Hvala lijepa. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa uvažena predsjednice Hrvatskog sabora, odmah na početku ste spomenuli da je riječ o usklađivanju sa zakonodavstvom EU. To definitivno ne stoji jer i do sad je postojeći Zakon o radu je bio usklađen sa direktivama EU. Prema tome, to jedno s drugim nema veze. Ovo je čisto hir naše Vlade. Spomenuli ste paket radno pravnih zakona, pa ću onda ga i ja spomenuti. Jučer sam naletio na podatak da Zakon o reprezentativnosti koji će danas također doći na red jednom sindikatu koji je itekako medijski prisutan u ovo vrijeme, a riječ je o Hrvatskom liječničkom sindikatu se praktički onemogućava da bude reprezentativan sindikat. Da li to znači da ste na mala vrata našli načina da izgurate nekoga tko je zločest, tko ne želi slušati, tko ne želi doći k vama po svoje mišljenje. Govorili ste još o ovim dobrim rješenjima, pa ću vam ja ukazati na jedno jako zgodno rješenje između ostaloga otkazni rok, zakonodavac to obrazlaže jer ne postoji obveza radnika dolaska na rad i obavljanje rada. Zbog toga sad recimo godišnji odmor ulazi u otkazni rok. inače kad je čovjek na godišnjem odmoru nema obavezu dolaska na posao i obavljanja redovitog rada, pa tako da to sa zdravom pameću nema dodira. Ali ima još jedan detalj. U obrazloženju zbog vršenja dužnosti građana u obrani. Pa zar to nije malo predaleko otišli? …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Znači ako ste mobilizirani, idete braniti svoju Domovinu vama otkazni rok ide.

komentirali tko ima, tko nema. Ali činjenica jeste da se ukupno naše zakonodavstvo, pa onda i radno zakonodavstvo mora harmonizirati sa europskim zakonodavstvom i ovdje je nabrojeno 14 ili 15 direktiva koje su primijenjene u konačnom prijedlogu Zakona o radu. Naravno da se Zakon o radu i prije usklađivao u tijeku dok je Hrvatska pregovarala o punopravnom članstvu u EU, djelomično. U nekim segmentima djelomično, u nekim segmentima u potpunosti, a danas kao članica EU mislim da je dobro da koristi sva pozitivna iskustva u zakonodavnom smislu i u praksi kao što to čine i druge članice EU. A ovako u segmentima kad govorite izvlačite nešto iz zakona. Činjenica jest da ako je tvrtka u problemima i ako ćete tražiti da radnik radi još šest ili tri ili dva mjeseca ona nema za njega posla to znači da će cijela tvrtka doći. Dakle, i onaj dio radnika koji bi mogao raditi u probleme. I u takvoj situaciji i poslodavci i radnici se dogovaraju kako će riješiti određene probleme, odnosno na koji način će otići s otpremninama. I sama I sama sam imala takvu situaciju u tvrtci i moj najveći i najduži staž je proveden u realnom sektoru. I znam da je većina poslodavaca vrlo cijeni svoje radnike i nikad ga neće zakinuti sigurno je da u, na jednom dugoročnom poslovanju jedne tvrtke taj odnos rada i kapitala mora biti dobar da bi se moglo dugoročno poslovati. **Stazić, Nenad (SDP)** Repliku će sada iznijeti poštovani zastupnik Branko Vukšić. Hvala vam lijepa potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice Zgrebec evo upravo ste završili ovu repliku sa rečenicom odnos kapitala i rada. Nekoliko puta na samom početku ste spominjali kapital i rad. Međutim, i ova rasprava i inače naš govor u Saboru i Zakon o radu je pun terminološkog zbunjivanja. Kako to da oni koji imaju kapital su poslodavci, a koji imaju rad su radnici? Valjda su oni koji imaju kapital kapitalisti, a mi smo im počeli tepati sa poslodavcima. Jer njihova jedina jedina zadaća, cilj i svrha je davanje posla radniku, a ne stjecanje profita. To ste u velikoj zabludi. Druga stvar koja je, najveća podvala je to da je hrvatsko radno zakonodavstvo jedno od najvećih prepreka za ulaganje u Hrvatsku. To je laž. Tek na šestom mjestu, vi ste, vaša Vlada je prepreka jer niste stvorili okvire koji bi omogućili ulaganje u Hrvatsku. I sad preko leđa radnika želite izvući zemlju iz krize, a to nećete uspjeti. Druga stvar, velika podmetačina je to da ovo što se sad radi da usklađivanje sa europskim zakonodavstvom recite mi molim vas u kojoj direktivi piše da mi trebamo imati Agencije za zapošljavanje? Treću kategoriju radnika? Radnika novovjekog roba? U kojoj to direktivi piše? Vi ste prihvatili, Milanovićeva Vlada je prihvatila neoliberalni kapitalizam koji jest ugrađen u većinu zemalja u Europi. I vi jednostavno ste sljedba tog neoliberalnog kapitalizma. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara potpredsjednica Doma, Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ja nikad nisam bila ničija sljedba pa niti neoliberalnog kapitalizma, ali da sam radila u realnom sektoru i znam što znači raditi u realnom sektoru i na tržištu o tome mi nitko ne može držati predavanje. ne moraju biti kapitalisti, niti kapitalist ne mora biti poslodavac. On može uložiti svoj kapital, dati menadžeru da ga vodi i onda je taj menadžer poslodavac. To vi ne morate znati. To vi ne znate. Ja nisam rekla da je Zakon o radu da će on otvarati radna mjesta, rekla sam suprotno. Nijedan zakon ne može otvarati radna mjesta, nijedan zakon neće dizati gospodarstvo ako nisu ukupno ako nisu ukupno društveno okruženje takvo da se to može raditi. A što se tiče rada i kapitala on je uvijek suprotstavljen suprotstavljen jer ima različite ciljeve. A kad govorimo u okviru jedne države onda imate tri cilja. Jedan je cilj koji ima kapital, koji hoće se oploditi uz najmanji trošak, imate cilj rada ili radnika koji hoće što bolju plaću, imate cilj države koja hoće što više radnih mjesta jer kroz to dobije i veće prihode u proračun i s druge strane ima manja socijalna davanja iz toga proračuna. I nikad nećete imati suglasnost između rada i kapitala i nikad nećete donijeti Zakon o radu ni u jednoj državi koji će imati konsenzus između radnika i poslodavaca, odnosno vlasnika kapitala. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Zgrebec u svojoj diskusiji vi ste se osvrnuli na krizna vremena, između ostalog ste nabrajali i gubljenje radnih mjesta pa ste naznačili da je u sektoru graditeljstva izgubljeno negdje oko 100 tisuća radnih mjesta. ja se sa vama slažem, ali tu u jednom dijelu gubljenje radnih mjesta je kriva i ova Vlada i postojeći ovaj ministar. Ja sam neki dan vidio vidio i pročitao u medijima da je Sindikat graditeljstva i Udruga poslodavaca izašli su u javnost sa fer cijenama u graditeljstvu, a između ostalog upozorili su na jedan problem. Problem je dumping cijena cijena na javnim natječajima i dio onih koji se javljaju na natječaje javljaju se sa podizvođačima i snižavaju cijenu, a Sindikat graditeljstva i Udruga poslodavaca graditeljstva blizu negdje godinu dana uputila je prijedlog ministru za proširenje granskog kolektivnog ugovora i on to do dan danas nije Nije napravio da bi metnuo sve poslodavce u graditeljstvu u isti položaj, da bi svi pod jednakim kondicijama mogli sudjelovati u javnom natječaju nego praktično se desilo da upravo zbog dumping cijena dio graditeljskih tvrtki je propalo propalo i završilo u stečaju. Evo, tu je i dio krimena koji ide i na ovu Vladu. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovu repliku odgovara poštovana potpredsjednica Doma, Dragica Zgrebec. Nije u graditeljstvu izgubljeno 100 tisuća radnih mjesta, ja sam rekla da u tri grane, u trgovini, prerađivačkoj industriji i graditeljstvu je oko 112 tisuća radnih mjesta izgubljeno u 5 godina krize. Ali, građevinarstvo je za hrvatske potrebe predimenzionirano. Zašto je ono predimenzionirano? Previše je radnika radilo u tom sektoru. Zato što su se ubrzano gradile autoceste s jedne strane, a s druge strane smo imali veliki boom u nekretninskom biznisu koji je danas zapravo najveći problem velikog broja poduzetnika a posebno građevinara gdje su se gradile skupe nekretnine koje danas nemaju kupca na tržištu. laburisti - Stranka rada)** Kolegice Zgrebec, rekli ste da je jedan od ciljeva ovog Zakona o radu omogućiti brzu prilagodbu stanju na tržištu rada. Time ste zapravo dali i definirali svjetonazorsku ideološku pozadinu osnova na kojem se temelji ne samo ovaj Zakon o radu nego ukupne politike Vlade. Što je funkcija države? Da se uvijek brzo, efikasno prilagođava stanju na tržištu ili da i prevenira, ispravlja, popravlja zablude, pogreške i nepravde koje zakoni tržišta, u ovom slučaju tržišta rada, sami sa sobom donose. Ako prihvatimo tezu da je uloga Vlade i Sabora da kroz zakone ozakonjuje ono što su zakoni tržišta sami po sebi donijeli, onda ne treba ni zakone, ni Parlament, niti inspekcijske nadzore nego samo jedna odredba. U Hrvatskoj vrijede isključivo zakoni tržišta, tržišta rada, tržišta roba, tržišta kapitala. Ja polazim od toga je uloga i ovog Sabora i Vlade, i Vlade, a posebice ovog Sabora da uočava pogreške tržišta, zakona i tržišta i da kroz zakone ili prevenira, a kad da do pogrešaka dođe ispravlja te nepravde.

Činjenica jeste da cilj svakog Zakona o radu mora biti u jednom segmentu, i brza prilagodba na tržištu rada, a to po definiciji znači da ako čovjek ostaje bez posla da mora imati mogućnost bržeg zapošljavanja a ne da je on dugogodišnje nezaposlen, dugo godina na zavodu za zapošljavanje ili da u nekim godinama života uopće više nema ni mogućnost da se zaposli. Nema više puno tvrtki, ni u Hrvatskoj neće bit da čovjek provede cijeli svoj radni vijek u jednoj tvrci ili na jednom radnom mjestu. Dakle, to nije svjetonazor, to je mogućnost da se čovjek ako ostane bez posla što brže može zaposliti na određeno, neodređeno vrijeme, ali bitno je da radi. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDSS-a govorit će poštovani kolega Milorad Pupovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovane kolegice zastupnice i zastupnici. Nije lako biti ministar rada u Hrvatskoj. I bez obzira što se u mnogim stvarima ne mogu složiti sa radom ministarstva kad je u pitanju ovaj zakonodavni prijedlog, ali biti ministar rada u Hrvatskoj je doista težak posao. Ali kako je do toga došlo da je ministar rada gotovo ministar radnih stečajeva ili stečajeva radnih prava, kako je do toga došlo? Tako što smo stvarali kapitalizam u kojem je država trebala biti dobra da se stvore kapitalisti, da li njih 200 ili 250 ili 300, svejedno, ali država je odlučila da stvori svoje kapitaliste. Cijena toga je bila gubitak posla, cijena toga je bila privatizacija za koju se nije znalo što će iza nje biti, cijena iza toga je bila naravno razaranje industrije i razaranje ekonomije. Država je bila tu da osigura tu privatizaciju i da stvori nove kapitaliste, država je bila tu da one koji su ostali bez posla primi u mirovinski sustava, država je bila tu da stvori pretpostavke za to. I da nas kada taj kapitalizam treba osigurati da nacija može funkcionirati, da ljudi mogu imati posla se kaže ne to nije moguće zato što je cijena rada u Hrvatskoj prevelika, zato što su radnička prava u Hrvatskoj prevelika. I od 2003. godine kad smo donijeli prvi Zakon o radu na ovamo, mi neprestano bilježimo zapravo smanjivanje radničkih prava, ali ne bilježimo porast radnih mjesta, ne. Gospodine ministre to je empirijska činjenica za koju nismo zaslužni ni vi ni ja, ali odgovorni jesmo svako iz svoje pozicije. Najprije odgovorni prema činjenici da to konstatiramo, da smanjivanje radničkih prava nije urodilo stvaranjem većega broja radnih mjesta, na žalost. Jesu li radnici krivi za to? Nisu, nisu ni oni u javnom sektoru, a nisu ni oni u realnom ili privatnom sektoru. Je li država pokušala stvarati pretpostavke da zaštiti i stvori mogućnosti da poslodavci imaju bolje uvjete? Jeste, uključujući i ovu Vladu, uključujući i bivšeg ministra financija i sadašnjeg ministra financija. Druga stvar zbog čega je teško biti ministar rada u Hrvatskoj, teško je biti zato što ministar rada treba biti i ministar gospodarstva i ministar regionalnog razvoja i ministar malog poduzetništva, pa ako je moguće i ministar financija, ono što jedino ne smije, a ne smije biti guverner Narodne banke, čini mi se. Ali sve ovo drugo smije, na veća ili na manja vrata, sve ovo drugo mu Vlada odnosno poslodavci, odnosno kapital namjenjuje i od njega traži a on to objektivno ne može biti i ne smije biti, ne smije ni po zakonu, a ne smije ni po članku 55. i 56. Hrvatskog Ustava I zato pomognimo ministru da ga se rastereti od onoga što on objektivno ne može biti, a to je da ne može preuzeti uloge drugih ministarstava niti može preuzeti uloge drugih aktera u društvu. Iz tog razloga, gospodine ministre, mi kao klub koji je predložio da se nastavi socijalni dijalog i da se nakon prvog čitanja ovoga zakona pokuša usuglasiti pitanje radnog vremena, modele rada privremenih i povremenih poslova, zapošljavanja posredstvom agencija te status i karakter radničkih vijeća, možemo reći da se nešto postiglo, ali možemo isto tako reći da treba postići i nešto više. Dakle, nešto se postiglo kod radnoga vremena i u tom smislu je to dobro. Ono što kod radnog vremena treba još i tu nam se čini da su zahtjevi sindikata opravdani, a to je da se jasno utvrdi razlika između razlika između rasporeda radnog vremena, nejednakog rasporeda radnog vremena te preraspodjele radnoga vremena. Isto tako privremeno zapošljavanje posredstvom agencija ili putem agencija, dakle prihvaćene primjedbe nisu dovoljne i trebalo bi, mi u klubu samostalne demokratske srpske stranke smatramo da je neophodno i zbog ustavnosti i zbog zakonitosti da se ne pravi razlika i ne pravi diskriminacija između onih koji rade na neodređeno vrijeme i onih koji rade na određeno vrijeme kad je u pitanju obim njihovih prava. Iz tog razloga, gospodine ministre, predlažemo da razmotrite do kraja ove rasprave i do izglasavanja ovoga zakona primjedbe koje su iznesene kada je posrijedi pitanje produženja vremena rada, od 1 godine na 3 godine i definiranja koji su to opravdani uvjeti pod kojima je to moguće napraviti i koje su to okolnostima u kojima se može dogoditi da poslodavac zbog nedovoljno jasnih odredbi zakona počne manipulirati mogućnošću da zapošljava nakon 3 godine još 3 godine pa onda opet 3 godine kao što imamo već sada u praksi. Isto tako mislimo da je iznimno važno da se isključuje mogućnost i da se kolektivnim ugovorom mogu ugovoriti niža prava agencijskih razlika od prava koja su utvrđena Zakonom o radu. To je prva stvar koju mislim da bismo mi kao zastupnici u Saboru u skladu sa odredbama članka članka 55. i 56. Ustava RH trebali ovdje sami i po vlastitoj savjesti i po vlastitoj odgovornosti pomoći ministru da uključi u ovaj prijedlog zakona i da prihvati sugestije od sindikata, bilo posredstvom amandmana koji će tu doći, bilo posredstvom Vladinih amandmana. Treću stvar, pitanje je statusa i karaktera radničkih vijeća. Dakle, tu nije došlo ni do kakvog poboljšanja i ostalo se na tome da je poslodavac obavezan informirati radnička vijeća, ali ne i savjetovati se s njima, a kamoli suodlučivati s njima. Mi smatramo da je barem savjetodavna uloga radničkog vijeća neophodna, u protivnom onda je bolje da se ukinu radnička vijeća nego da im se zadrži u tom statusu u kojem oni zapravo samo su primatelji informacija o tome što se kani poduzeti. Dvije stvari koje su uvedene koje u ranijem prijedlogu nisu postojale, a to je ustupanje radnika povezanom poslodavcu i pitanje dopunskoga rada, smatramo gospodine ministre da kroz ovu raspravu treba drugačije definirati i mi ćemo kroz naše amandmane koje ćemo kao Klub zastupnika predložiti, inzistirati ili da se to isključi iz prijedloga zakona ili da se drugačije definira jer zakon koji će ići na to da svaka nova mlada generacija u RH može računati s tim da zapravo je, ne privilegija dobiti posao, nego da je privilegija imati posao na neodređeno vrijeme i da je privilegija imati prava … i da je privilegija imati zaštićen status kao radnik. Ja mislim da Hrvatski sabor, sad to više nije pitanje hoće li se postići, hoće li i radnici i hoće li Vlada arbitrirati u tom sporazumu, sad po mom mišljenju na redu je Hrvatski sabor koji u ovih nekoliko ključnih odredbi treba reći svoje mišljenje. To posebno želim napomenuti kolegicama i kolegama iz SDP-a. Ja znam da je danas teško biti socijal demokrat i ovdje i na mnogim drugim mjestima, ali isto tako vam želim reći da je vrijeme da se bude socijal demokrat jer sa ovakvim smanjivanjem prava nije ugroženo samo pojedinačno pravo radnika pojedinih grana, sa ovakvim smanjivanjem prava je u pitanju ova nacija. I kad netko kaže da će nas spasiti investicije, neće, one će nas ponovo porobiti sa ovakvim načinom da se drugačiji, da počnemo stvari promatrati drugačije, a ne da smo u klopci politike koja je uspostavljena kao novo jednoumlje i ovdje u Hrvatskoj, a i u širim razmjerima u kojima kada se govori o socijalnim pravima onda se govori vi ste socijalist i vi biste htjeli zadržati socijalizam. Pa što? Što je to bilo loše u tome što su ljudi imali zaposlenost, što je to bilo loše što su ljudi imali pravo, što je to bilo loše što su mogli imati i fuš i što su mogli raditi kod kuće na svojim njivama, što je to bilo loše što je zemlja bila u situaciji da može biti takmac u svjetskoj utakmici i kada su u pitanju njezini modeli upravljanja radom, ali isto tako kada su u pitanju njezini modeli međunarodnih politika. A ne da nam svaki dan stiže pitanje ili ćete napraviti to i to ili neće biti investicija. Ja mislim da je vrijeme da budemo i socijaldemokrati, a istovremeno vrijeme je za novu vrstu patriotizma u ovoj zemlji. Hvala vam. Zahvaljujem. Za repliku se javila poštovana kolegica Jadranka Kosor. rekli ste da nije lako biti danas ministar rada u RH, spominjali ste i prošle dane, ja se slažem nije bilo lako biti ministar rada i gospodarstva ni u prošloj ni u pretprošloj vladi, nikada nije bilo lako na toj poziciji. Podsjećam vas, a vi dobro znate jel ste bili dio vladajuće koalicije, ministar rada je u prošloj vladi imao probleme i sa među ostalim i pregovorima u poglavlju 8 oko rješavanja teškog jednog od najtežih pitanja brodogradilišta, probleme naravno očekivane sa Škveranima gdje je svake sekunde prijetilo da se iskra pretvori u plamen koji nitko više neće moći savladati, sa željezarama gdje su se radnici penjali na dimnjake jer je ministar rada uvijek ministar svima, ali i nezaposlenima, dakle onima i ministar rada i ministar danas i za svakoga od onih više od 303 tisuće nezaposlenih koji su na Zavodu za zapošljavanje. I zato je to možda jedna od najtežih pozicija u svakoj vladi. Ističem, osobito je to bilo teško u prošloj vladi koja je pokušavala i zatvoriti pregovore, ali se naravno boriti i sa facebook prosvjedima i sa svakom vrstom nezadovoljstva i skupljenim potpisima za referendum protiv izmjena Zakona o radu. Zato se slažem s vama da pokušamo ovdje danas u Saboru ali i u ovoj raspravi, ali u konačnici kada se bude glasalo o amandmanima skupiti snage i zaista postići neku vrstu suglasja i donijeti Zakon o radu

da sjećam se tog vremena kada je bila posrijedi rasprava Zakona o radu, imali smo neku ulogu u tome i pokušali smo pronaći rješenja koja su u tom trenutku bila i politički i drugačija najoptimalnija. I sjećam se naravno napada koja ste i vi kao predsjednica Vlade i vlada proživljavali zbog toga što niste išli u izmjenu Zakona o radu. I to je bio jedan od razloga što ste izgubili izbore kao što će izmjena Zakona o radu možda biti jedan od razloga što će ova Vlada izgubiti izbore, a opet će biti kriva. Ono što sam htio kazati jeste sljedeće, ponoviti iz govora, ovaj Sabor sada ima odgovornost da pomogne ministru Mrsiću da pomogne tako što će izglasati određeni broj amandmana koji će ovaj zakon učiniti boljim kompromisom kada je u pitanju zaštita prava radnika negoli što je to on ovoga trenutka. Drugu repliku iznijet će uvažena Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega ono što govorite o socijaldemokraciji i nedovoljnoj inkorporaciji tih temeljnih vrijednosti u ovaj zakon, mislim da stvar o kojoj vi govorite je vrlo ozbiljna i složena i o njoj treba početi govoriti ovdje na nacionalnoj razini i na drugim razinama s obzirom da smo članica To je pitanje radničkog suodlučivanja, reforme kapitalizma i diktature tržišta koja je na toj razini ukorijenjena. I to je nešto o čemu se počelo govoriti i na tim razinama. Ali ovdje kod Zakona o radu on može govoriti samo o realnostima u kojima smo se mi našli temeljem Zakona o trgovačkim društvima koji je acquis EU. I dok god ne reformirano, a slažem se da mi bi bez obzira što smo mala zemlja, ali imamo pozitivno iskustvo o kojima ste vi govorili o dobrim stranama u kojoj imamo na ovim političkim prostorima i šire i kao Hrvatska imamo što reći o toj zaštiti i takvoj radničkoj participaciji u samom početku, a ne ispravljanje nepravde negdje kroz poreznu kroz poreznu reformu ili kroz veće ili manje oporezivanje. Onda je već kasno da bi se ispravila nepravda koja već u startu mora biti inkorporirana u sudioništvu radnika i u drugačijoj raspodijeli dobara pogotovo novčanih vrijednosti. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, ministre. Većina ministara u ovoj Vladi bije glas da ne ispunjavaju obećano. gospodine ministre vi ste jedini član ove Vlade i ministar koji se može pohvaliti da će izvršiti ono što nije obećano a to je novi Zakon o radu. Još prije godinu dana Vlada je bila izričito jasna da nema namjeru intervenirati sa novim Zakonom o radu. Nije, krenuti ću od zabluda koje se nameću, ponavljaju kao mantre, nije Zakon o radu uništavao radna mjesta ni u Hrvatskoj ni u Europi nego su radna mjesta uništili vagabundi iz financijskog sektora koji su proizveli, produžili i stvorili ovu krizu. A iz podataka o ostvarivanju dobiti velikih kompanija unazad 4 godine vidljivo je da nikada veću dobit nisu imali nego u godinama krize. u obrazloženju Zakona i raspravom ali i sadržajem u Hrvatskoj se pokušava instalirati vrijednosni sustav u kojem je privilegija imati posao pod bilo kojim uvjetima. To je doista pokušaj uvođenja diktature, diktature tržišta i o tome ne mogu i ne smiju odlučivati ni samo sindikati, ni poslodavci, ni Vlada nego to mora biti zadnja na tom području, zadnja riječ mora biti riječ Hrvatskoga sabora. Hrvatska udruga poslodavaca pokušava pomoći Vladi i ministru usvajanje ovog Zakona jer hini nezadovoljstvo ovim Zakonom. Oni su itekako zadovoljni ovim Zakonom. A dokaz o tome je da pred Hrvatski sabor nisu došli ni s jednim konkretnim amandmanom. Dakle, smatram da su samo javno hinili nezadovoljstvo i time pokušali ojačati poziciju Vlade u obrani ovog Zakona u Hrvatskom saboru. I ovaj Zakon o radu ponavlja povijest, uoči izbora tadašnja Vlada je donijela novi Zakon o radu s istim argumentima, obrazloženjima i velikim obećanjima njegovog efekta u Hrvatskoj i naravno i zbog takvog Zakona o radu izgubila izbore. Nekoliko puta do sada s ove govornice pitao sam vladajuće da li se doista ne boje da ovakvim upravljanjem upravljanjem državnom da će na vlast vratiti, ne vratiti, pokloniti HDZ-u. Smijuljili su se, meškoljili, cinično smijali, sada, danas sam čuo iz redova vladajuće koalicije otprilike istu takvu poruku prije par minuta. U obrazloženju ciljeva ovog prijedloga Zakona Vlada je jasno napisala a po redoslijedu ako se ne varam radi se o 8. cilj smanjiti indeks zakonske zaštite zaposlenja kako bi se olakšalo otpuštanje a time i zapošljavalo odnosno otvarala nova radna mjesta. Olakšavanjem otpuštanja i tobože zapošljavanja ne otvaraju se nova radna mjesta omogućava se tek zamjena radnika. Kojih? Starijih, bolesnijih, s puno ili više djece, naročito ako se radi o ženama čija djeca češće pobolijevaju ili kako ih kapitalisti nazivaju nekonkurentnom radnom snagom. I samo će doći do zamjene tih kategorija sa drugim koji s obzirom da smo im nametnuli i nameće se pravilo da je privilegija imati radno mjesto prihvaćaju nepovoljnije uvjete rada od onih koji su sada zaposleni. Koje države u Europi imaju najveći indeks zakonske zaštite zaposlenja? Austrija, Njemačka, Belgija, Nizozemska, Skandinavske Države u kojima je broj nezaposlenih najmanji u Austriji, Njemačkoj, Državama Beneluksa i Skandinaviji. To je samo dokaz da je indeks zakonske zaštite zaposlenja, skretanja nezaposlenosti ne mora imati apsolutno nikakve veze. Druga dogma koja se stalno ponavlja radnici u Hrvatskoj su preskupi, imaju prevelika prava, bruto trošak rada je preveliki i premalo se radi. I to godinama. Ne samo sada, ne samo za vrijeme vlasti ove koalicije, to je uvijek prisutno. Oporezivanje rada u Hrvatskoj je po stopi, od ukupnih poreza 40,7%, Europska unija ima 51. Oporezivanje potrošnje u Hrvatskoj je 49,1, Europa ima 28,5. Oporezivanje kapitala u Hrvatskoj je 10,3%, Europska unija ima 20,8%. Prosječna neto satnica u Hrvatskoj je 4,7 eura, u Europskoj uniji 23,7. Ukupni bruto trošak po satu rada u Hrvatskoj je 8,8 eura, u Europskoj Dakle naši radnici sa 8,8 bruto troška po satu rada i 4,7 eura prosječne neto satnice su jedinim i glavnim razlogom nekonkurentnosti hrvatskog gospodarstva. I zadnji podatak u prosječnom kretanju prosječne plaće pokazuje da je pala ispod 5300, ona će i nadalje nažalost padati. A kada pogledate podatke u distribuciji plaća čak 32% zaposlenih prima plaću do 3700 kuna, do 3700 kuna neto mjesečno. To je podatak za sve one koji imaju radni fond sati od 160 do 200 mjesečno. Zadnja dva dana aktualan je prijedlog i tema da će doći do povećanja plaća u Hrvatskoj ako država ukine poreznu stopu na dohodak od 40%. Kao da su poslodavci povećavali plaće kada se porezna stopa s 15 smanjila na 12 i s 45 na 40. Četvrta prijevara i podvala građanima i zaposlenima u Hrvatsko … samom definicijom kaznenog djela neisplata plaća su uzeti u zaštitu i to moram ponoviti da je to laž jer je kazneno djelo prema sadašnjem zakonu samo onda ako poslodavac ima novac, a iz obijesti recimo ne želi isplatiti plaće. Ako ne može raspolagati svojim sredstvima ili nema dovoljno novaca neisplata plaća prolazi nekažnjeno. Ministar je u uvodu rekao da ovaj zakon stimulira kolektivno pregovaranje. Ovaj zakon ovako postavljen stimulira stvaranje žutih tvorničkih sindikata i tobože kolektivnih ugovora kako bi se niz mogućnosti smanjenja radničkih prava takvim tvorničkim kolektivnim ugovorima utvrđivali niže od zakonom utvrđenih, a posebice kod agencijskog zapošljavanja. Druga konstanta je ugovor na određeno koja će postati privilegija, jer smo rekli privilegija je imati posao pod bilo kojim uvjetima. Treće, agencijsko zapošljavanje, točke zloupotrebe u formulacijama, ista prava ako rade na istim poslovima pa tri godine isti radnik kod istog poslodavca na istim poslovima. Naravno da će nakon tri godine biti slični poslovi, a ne isti i da će agencijski radnici raditi na sličnim sličnim a ne istim poslovima. Radi se zapravo o vođenje i zakonjenje dumping cijene na tržištu rada jer ti radnici nemaju prava, na materijalna prava iz kolektivnih ugovora što doista jeste suprotno direktivi 104 od 2008. jer pod pojmom plaće u Europi u ugovornom funkcioniranju Europske unije pod plaćom se podrazumijeva ne samo redovna, osnovna i minimalna plaća nego sva primanja, odnosno davanja poslodavca prema zaposlenom u novcu ili naturi. Razorne posljedice agencijskog zapošljavanja i njihovog širenja uvidjeli su i prepoznali i u Njemačkoj i ograničili na 18 mjeseci. Oni valjda znaju jer su se opekli na svom iskustvu zašto to rade. A kako to već u Hrvatskoj izgleda, primjer vam je Zagrebački Holding i ponašanje navodno budućeg gradonačelnika Hrvatske kako se vrši zamjena postojećih postojećih radnika kroz agencijsko zapošljavanje. Valjda je ta odredba u Zakonu o radu i ušla da bi se pogodovalo Zagrebačkom Holdingu. Invalidi koji više ne mogu radit kod tog poslodavca mogu dobiti, bez obzira na razlog nastanka invaliditeta, otkaz. Kažu ne smanjuju se radnička prava, a-a, uopće. Probni rad. Ako radnik koji je na probnom radu ode na bolovanje to je zakoniti razlog za otkaz, bez prava pristupa sudu za svoju zaštitu. Raspored radnog vremena. Jednaki raspored, nejednaki, preraspodjela radnog vremena i dopunski rad. U 36 amandmana koje smo podnijeli na ovaj prijedlog zakona pokušavamo Vladi pomoći da neke od tih odredbi budu jasnije, čišće, preciznije, nešto što su propustili regulirat da se regulira, kao dokaz da nismo a priori protiv bilo kakvih promjena nego onih koje u sebi nose pravednost. Međutim ne mogu razumjeti naprosto i prihvatiti činjenicu da se dopunski rad ili pravo na dopunski rad od 8 sati tjedno predstavlja kao pravo radnika da dodatno može zaraditi, a onda u zakonu imate odredbu da mu poslodavac mora dat suglasnost za takav rad. Pa ako je to pravo radnika što njegov poslodavac ima onda s tim da će on dopunsko raditi. Bojim se da iza toga postoje nečasne namjere onih koji su takvu formulaciju ugradili u zakon. i njegovo raspoređivanje kaže da se utvrđuje kolektivnim ugovorom, sporazumom, pravilnikom. Ako svega toga nema onda poslodavac svojom odlukom. To je jako velika zaštita. I ono što vidim da ministar rada ne razumije nikakvu vezu između stanja na tržištu rada, prava žena, njihove zaštite. Nikako da shvati da brojka od ispod 40 000 novorođene djece, ispod 20 000 novosklopljenih brakova i čak 6000 rastava braka je djelomično posljedica stanja na tržištu rada, posebice žena, posebno raspored radnog vremena u toku dana i u toku tjedna. Ali zbog vremena ne mogu ministru objasniti da su to razlozi koji dovode do problem stanja u obitelji, ne samo kao što neki dan kaže obrazovni sustav i ovim Zakonom o radu doista poslodavci ne pokazuju niti minimum društvene odgovornosti, a morali bi, ne zbog teorije, ne zbog parole, ne zbog floskule nego činjenica da ova država već godinama, ne dvije, ne tri, ne pet, nego 20-ak godina veliku količinu javnog novca ulaže u privatni sektor. 5 i pol milijardi kuna u prošloj godini subvencija, 53000 zapošljavanja uz niz pogodnosti na teret javnog novca. tisuća onih koji su radili za 1600 kuna. Desetke milijardi kuna otpisanih poreznih dugova. Ako to nisu dovoljni razlozi da zahtijevamo i da poslodavci moraju biti društveno odgovorni prema stanju na tržištu rada i radnicima ne znam što ću, a oni koji to ne razumiju će zadovoljni. I pamtite, poslodavci će biti zadovoljni samo onda kada u državi bude samo Zakon o minimalnoj plaći bez Zakona o radu i kolektivnih ugovora.

Kolega, kada u svojoj raspravi napominjete radnike u stvari govorite o radnoj snazi i u tome dijelu se slažem s vama kad govorite o sveukupnoj njihovoj zaštiti i o težnji kapitala, tj. kapitalista da kako ste vi kazali imaju iz njih i izvuku najveći profit. To je dakle, jedan temeljni problem i kako razriješiti taj problem. Još ću jedanput ponoviti. Ovaj zakon ne može riješiti sve te probleme koji su suštinske naravi. On odgovara na realnu situaciju kako je u realnoj situaciji najbolje moguće zaštititi radnike a ne omogućiti poslovne aktivnosti. Međutim, ono što vi govorite i to sam govorila i kad sam replicirala kolegi Pupovcu to je ozbiljan problem. Ali onog trenutka kad radnik, a to ono podrazumijeva i drugačiji ekonomski, pa i drugačije ekonomsko uređenje. Kad radnik neće biti radna snaga i trošak poslovanja nego kad će radnik biti sudionik poslovnog proizvodnog procesa koji zaslužuje svoju plaću i ne samo za sebe, nego i za čitavu obitelj jer će plaća biti obiteljska plaća da može normalno prehraniti svoju obitelj. Ali ona podrazumijeva drugačiji odnos, drugačiji odnos. Ponovit ću o čemu se razmišlja s obzirom da ovakav način i diktaturu tržišta nije moguće ostvariti temeljnu takvu vrstu pravednosti moguće je jedino na razini EU izmijeniti taj acquis koji je i nama u Zakonu o trgovačkim društvima vezao ruke. Ali za takve promjene ja vjerujem s obzirom da iste rasprave dolaze i sa lijeve i sa desne strane i od vas da je moguće u tom smislu da postignemo jedan konsenzus. laburisti - Stranka rada)** Kolegice Antičević, replika je mada ste se dosta složili sa mnom, ali ja polazim od toga da ni jedan zakon, pa ni Zakon o radu ne smije imati za cilj i polaziti samo od trenutnog stanja na tržištu. On mora nekad imati ciljeve, on mora nekamo voditi k nekakvom boljitku. Jer ako zakonom samo propišemo ono što jeste danas stanje na tržištu onda napretka neće biti, o tome sam govorio. I slažem se s vama da samo Zakon o radu ne može razriješiti sve probleme u odnosu vječitog sukoba rada i kapitala. Vječito će njega biti, nikad nije postojao poredak u kojem tog sukoba nije bilo. Ali Zakon o radu je prvi ili prvi korak bi trebao biti, a kroz naše amandmane koje nisam obrazlagao u javnoj raspravi vidjet ćete da upravo i nudimo da ovaj Zakon o radu bude taj prvi korak. bi iza Zakona o radu mogli početi otvoriti raspravu recimo o monetarnoj politici koja je jedan po mom sudu od razloga zašto su takvi odnosi na tržištu rada u Hrvatskoj prisutni. Druga replika, poštovana Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Lesar, vi ste u svojoj raspravi rekli da je nelogična intencija zakonodavca da olakša otpuštanje radnika radi lakšeg zapošljavanja. Dakle, sada poslodavci zbog složene procedure otpuštanja ne nude ugovore na neodređeno. Gotovo isključivo se nude ugovori na određeno radno vrijeme. Znamo da otprilike 90% svih ugovora su u posljednje vrijeme, posljednjih godina ugovori na određeno vrijeme. A znamo isto tako vrlo dobro da radnici koji imaju ugovore na određeno vrijeme su na neki način zapravo građani drugog reda, jer zbog te činjenice ne mogu se kreditno zaduživati. Dakle, ne mogu dobivati bankovne kredite i ostvarivati neka druga prava. Drugim riječima, ako se procedura otpuštanja olakša što doista jest jedna od intencija ovoga zakona, dakle ako se ta procedura pojednostavi pretpostavka je zakonodavca da će poslodavci više upravo zapošljavati na neodređeno radno vrijeme, odnosno da će zaposlenici doći u tom slučaju u poziciju da između ostalog steknu i mogućnost da se kreditno zadužuju. Hvala. laburisti - Stranka rada)** Kolegice Jelaš, kada sam ja prošli put u prvom čitanju Zakona o radu rekao da je oko 80% ugovora o radu na određeno vi ste rekli sada 90, tada su me proglasili lažljivcem, da lažem, da to nije točan podatak. Sad što će vama reći ne znam, ali nije me ni briga. Recite mi koji vrst otkaza, o kojem vrstu otkaza ka olakšavanja i otpuštanja govorimo o poslovno uvjetovanom, osobno uvjetovanom otkazu ili otkazu skrivljenim ponašanjem radnika. Kao uvjeti ili razlozi zašto su se ugovori sklapali na određeno a ne na neodređeno. Što kod osobno uvjetovanih otkaza treba liberalizirati u odnosu na sadašnje rješenje? Ne možeš raditi, otkaz. Skrivljenim ponašanjem radnika? Pa pogledajte sadašnje rješenje Zakona o radu pa i sudske prakse. Dolazimo do poslovno uvjetovanih otkaza. Poslodavci do 20 zaposlenih nikakva ograničenja, nikakva nisu imali. Otpuštanje bez programa, bez prava, bez poštivanja bilo kojih prava iz Zakona o radu. A takvih je više od jedne trećine, 324 tisuće ako se ne varam. Dakle, trećina problema je riješena. Kod ove dvije trećine samo jednu stvar, ako je dobit od velikih korporacija rasla 40% u 4 godine krize i otpustili su 43 tisuće radnika po kojem zakonu? Po kojem zakonu ako je to bilo tako teško, a otpustili su 43 tisuće radnika 320 najvećih kompanija u Hrvatskoj, a 40% dobiti im je povećana. Nastavljamo raspravu po klubovima. Stavove kluba HDZ-a iznijet će poštovani Đuro Popijač. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, poštovane kolege iz sindikata. Evo pred nama je danas konačni tekst Zakona o radu, nakon proteka 5 mjeseci od prvog čitanja. Prvo bih želio konstatirati da dakle Zakon o radu predstavlja temeljni pravni okvir kojim se reguliraju odnosi na tržištu rada između poslodavaca i posloprimaca ili kako ovaj zakon definira zaposlenika, uposlenika, službenika, djelatnika a u konkretnom životu taj se odnos na pojedinačnoj razini zasniva na ugovoru. Dakle, ugovor o radu između poslodavaca i radnika. jednako je ovaj zakon značajan i za stranu poduzetnika, poslodavaca kako i za stranu radnika. No međutim, po svojoj važnosti i posljedicama koje izaziva ovaj zakon premašuje definiranje okvira odnosa poslodavaca i radnika i već u bitnom određuje gospodarska kretanja, konkurentnost i uspješnost nacionalnih gospodarstava. Upravo zbog činjenice da se donošenje ovog zakona forsira u uvjetima potpunog sloma hrvatskog gospodarstva ključno pitanje i ovdje mora biti u kojoj mjeri ovaj zakon pridonosi gospodarskom oporavku zemlje i u kojoj mjeri pridonosi smanjivanju dramatičnog broja nezaposlenih? Čuli smo danas oduševljenje oko brojke od samo 303 tisuće nezaposlenih, nažalost danas, međutim valja napomenuti da se nikad nije dogodilo, i u godinama najveće krize, 2009., 2010., 2011. da se tokom 7. i 8. mjeseca ta brojka prelije iznad 290 tisuća. To je stvarna činjenica oko uspjeha ove Vlade. Isto tako kada govorimo o rekordnom broju zapošljavanja sezonaca, pitanje je koliko zapravo mladih ekonomista, pravnika, inženjera i liječnika danas radi po hrvatskoj obali poslove za koje se nisu školovali, koje je zajednica financirala. I to kažem i kad kažem nikako ne podcjenjujem bilo koji posao. Hrvatski sabor je 28.02.2014. prilikom prvog čitanja donio zaključak kojim je pozvao Vladu i sindikate da obnove dijalog i da postignu suglasnost u spornim pitanjima. Danas, 5 mjeseci nakon toga na klupama imamo i rezultate tog dijaloga. 21 stranicu primjedbi sindikata i 47 prijedloga amandmana. E sad, zar vi zaista ikoga možete uvjeriti nakon ovoga da ste imali socijalni dijalog i da ste se bilo što usuglasili, a jutros slušamo najavu jednog sindikalnog čelnika ako se nešto ne dogodi u fazi ove rasprave i ako Hrvatski sabor donese ovaj zakon kako je predložen da će biti štrajkova, nemira kako kaže, ustavnih tužbi itd. Mi ovdje ne govorimo o 5 mjeseci, mi govorimo o 2,5 godine u kojima mrcvarite ovaj zakon i glumite socijalni dijalog. E sad, čovjek bi s obzirom na stav sindikata, na količinu primjedbi koja premašuje sve ono što smo dosada vidjeli u ovom Saboru mogao i pomisliti da je Vlada odlučila napraviti dramatičan zaokret i u potpunosti prihvatiti stajališta poslovne zajednice. Međutim, evo za mene osobno iznenađujuća dolazi objava HUP-a, dakle socijalnog partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću, koja govori sljedeće, evo kratak citat: "HUP – Hrvatska udruga poslodavaca zaprimila je 24. lipnja 2014. godine tekst ZOR-a koji je usuglašavan sa nadležnim resorima. Nažalost, konačni prijedlog razlikuje se od onoga koji je bio upućen na koordinaciji Vlade RH te ga HUP u tom obliku ne može podržati." Dakle, na koordinaciji Vlade i na Vladu šalje se drugačiji tekst zakona nego što je poslan socijalnim partnerima na raspravu. Pored toga kažu da u uvjetima niske stope konkurentnosti, padu investicija i teških uvjeta poslovanja ovaj zakon ne pridonosi ublažavanju efekata krize u gospodarstvu, ne poboljšava uvjete poslovanja i neće dati nužan poticaj novom zapošljavanju. O čemu se sad ovdje radi? Koliko znam u prvom čitanju HUP je podržao ovaj zakon, a kako bi sada konstatirali da zakon ne pridonosi ublažavanju efekata krize u gospodarstvu, ne poboljšava uvjete poslovanja i neće dati snažan poticaj novom zapošljavanju? A i pitam se onda na temelju čega nas evo i gospodin ministar i vi sa ove strane uvjeravate u suprotno? I da se ponovno zapitamo kako to da Vlada nije uspjela socijalnog partnera na strani poslodavaca uvjeriti da ovaj Zakon o radu pridonosi gospodarskom oporavku? Posve je jasno zašto, zato što je činjenica da ovaj zakon ne pridonosi ničemu. Svaka rasprava oko ZOR-a izaziva društvene tenzije, negativnu društvenu energiju koja sama po sebi ima loše posljedice za gospodarska kretanja. A kada se još potencira i ovakvim ponašanjem Vlade onda je potpuno jasno zašto smo u ovakvom stanju. Jednom riječju svjedočimo nažalost da se i na ovom prevažnom području izgubilo 2,5 godine u jednom potpuno bezuspješnom pokušaju da se učini promjena u segmentu koji u bitnom uređuje gospodarski okoliš s konačnim potpunim fijaskom. Mi na stolu dobivamo tekst zakona koji se reklamira kao velika reforma tržišta rada, a koji ga ključni dionici i sudionici u procesu ocjenjuju neprihvatljivim, lošim i gorim od postojećeg. Pa što je onda smisao toga, koja je to tajna formula ovog zakona koju ne vidi nitko osim ove Vlade i one koji je podržavaju. Naravno da sada slijedi već viđeno, većina u Saboru donosi zakon, Vlada i ministri se hvale reformama a mi tonemo sve dublje. I uzalud govori oporba, uzalud upozoravaju sindikati, ukazuju gospodarstvenici, objavljuje i Financiale times, Europska komisija, Svjetska banka. Ovaj je vlak bez voznog reda vozi i dalje i bez strojovođe i bez skretničara, a kako to sam predsjednik Vlade obećava kaže nastavljamo dalje još žešće i ustrajnije ali nažalost on ne čuje i ne vidi da je i na krivom kolosijeku i da vozi u krivom smjeru. Jedno istraživanje poslovne zajednice ocijenilo je stanje 12 ključnih područja koje u najvećoj mjeri određuju uvjeti u kojima gospodarstvo funkcionira, među njima je i tržište rada i odnosi koje definira ZOR. Od 12, 11 područja je izuzetno negativno ocjenjeno, pa i tržište rada, i kako kažu smatra se da su u kritičnom stanju. Ali potpuno je jasno da svaka pojedinačna intervencija u neki zakon može samo pogoršati situaciju i ovaj pokušaj to još jednom i potvrđuje. Mi već 2,5 godine svjedočimo jednoj seriji nasumičnih promjena zakona. Često u istoj godini jednih te istih, ili predstečajne nagodbe i porezne zakone itd. što jasno pokazuje da nema jasne i konzistentne ekonomske politike koja definira širi ekonomski reformski kontekst. Kada bi postojao sveobuhvatan plan provođenja reformi, kada bi postojao okvir jasne ekonomske politike tada bi se i oko važnih promjena Zakona o radu i lakše postizavalo razumijevanje socijalnih partnera, za argumente druge strane, za zahtjeve, za očekivanja. Evo, tu je bio i spominjan zakon koji je, Zakon o radu kada se je upravo tako radilo i promjene koje smo činili u prošloj Vladi. Moj prvi zakon koji sam branio ovdje je bio Zakon o radu krajem 2009. godine i on je bio usuglašen sa socijalnim partnerima i dobio je suglasnost gospodarskog socijalnog vijeća. Sve dalje i sve kasnije sve promjene su i bile dio konteksta jednog sveobuhvatnog plana reformi i plana gospodarskog oporavka. Ovo sada što se događa, kada se ne zna što se želi postići novim zakonom, koji su efekti i ciljevi, onda je logično da se svi zakopavaju u svoje rovove, koriste tešku artiljeriju, pokušavaju trgovati sa zahtjevima i popuštanjima, dakle prilagođavaju se pravilima igre koje je nametnula ovu Vlada. Rezultat takve igre je ovo što danas imamo na stolu, opće nezadovoljstvo socijalnih partnera i takav zakon koji nije riješio ništa, ne postiže nikakve ciljeve, a pridonio je novim podjelama, pogoršao odnos prema poduzetništvu a očito i bitno narušio neka prava radnika definiranih postojećim zakonom. Čitavim ovim procesom učinjena je i velika društvena šteta. Više puta smo svjedočili i prekidu socijalnog dijaloga, pa onda kvazi nastavku socijalnog dijaloga, a pri tom se ne razumije da upravo socijalni dijalog mora biti ključan instrument upravljanja društvenim promjenama. koja razina danas dijaloga postoji unutar same vladajuće strukture, pa je potpuno jasno da Vlada društveni dijalog nije u stanju niti poticati, a niti ga voditi. Ovaj će zakon kao i sve do sada većina u Saboru donijeti, ali ako mislimo da smo s tim završili moram vas nažalost podsjetiti na preporuke Europske komisije od 2.6.2014. godine, na 9 strani točka 3. piše "Obveza da se mora provesti druga faza reforme Zakon o radu." i to sljedeći konzultacije sa socijalnim partnerima, i to prvenstveno u pogledu radnog vremena, otpuštanja, preveniranja dalje segmentacije itd. sad, zar zaista, evo do ovog datuma u 7 mjesecu niste barem to mogli napraviti da se opet ne iscrpljujemo sljedećih nekoliko mjeseci na provođenju druge faze reforme Zakon o radu. Obveza za ovo je ožujak 2015. godine. Ali čini mi se da vi zapravo vjerujete da više to nećete morati raditi jer će tak i tako doći druga Vlada, sposobnija koja će preuzeti ono za što vi niste sposobni. Evo, iz navedenih razloga ovaj zakon ne možemo podržati. Hvala. Na ovo izlaganje kolega Popijač u ime kluba, imate replike iz tog istog kluba. Prvu će iznijeti Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa kolega Popijač, vi ste spominjali u svojoj raspravi broj nezaposlenih, on je danas 302 tisuće. Sad kad se vratimo samo 120 dana unazad, 4.3. broj je bio 385 147, znači u 120 dana 83 tisuće novozaposlenih, to vam je 700 radnih mjesta svaki dan, 700. I sad zamislite tu jureću ekonomiju koju modelira ova Kukuriku vlada i sljedećih 120 dana, znači mi već tamo krajem mjeseca 11 bi mogli pasti ispod 200 tisuća na ovakav način. što se javlja, javlja se problem među zaposlenima koji se evidentiraju, a on kaže nešto drugo. u 5 mjesecu 2012. 1 389 tisuća, a u 5 mjesecu 2014. 1 342 tisuće, znači 47 tisuća manje zaposlenih. E sad, kad još kažete ono što je rekao i ministar danas, da ste otvorili i 180 tisuća novih radnih mjesta, mi se jednostavno pogubimo u tim brojkama i možemo zaključiti da je naš ministar Mrsić uspio nemoguće, znači i ono što muči i cijelu Europu, a to je logika jer ako raste broj nezaposlenih, pada broj zaposlenih. On je omogućio istovremeno da može padati i broj zaposlenih i broj nezaposlenosti, to je novi hrvatski patent kojeg ćemo kao i fiskalizacija vjerojatno morati izvesti izvan granica ove lijepa naše jer to veze sa stvarnim stanjem nema, to zaista veze sa stvarnim stanjem nema, to su nekakvi recepti iz male radionice Miranda Mrsića, kao i ovaj zakon. Hvala lijepo. Poštovani kolega, ja neću uspjeti ponoviti taj recept jer je očito vrlo složen, no međutim činjenica je dakle mi dinamiku kretanja stope zaposlenih, nezaposlenih imamo svake godine jednaku, dakle, nažalost u ovoj prekratkoj sezoni uvijek dolazi do značajnijeg upošljavanja, evo, na poslovima koje traži turistički sektor, međutim problem jest ove Vlade da je iz nepoznatog razloga, zapravo znamo zašto, to je rezultat cijele ekonomske politike je u samo godinu dana broj nezaposlenih porastao za 80-ak sezonski efekt to ne može nadoknaditi i problem je to što je upravo iz realnog sektora, dakle iz proizvodnje, iz područja stvaranja novih vrijednosti izgubljeno najveći broj radnih mjesta. Da li konobari, da li kuhari, da li spremačice, da li ovo. Naravno, ljudi su sretni da mogu raditi što god. Ali to ne rješava problem niti gospodarskog oporavka i to nije nikakav znak gospodarskog oporavka i ono što ministar govori da su zaposleni, Vlada ne zapošljava nikoga ili zapošljavana, nažalost ono što zapošljava u svojim resorima i ne otvara radna mjesta, radna mjesta kao što je danas već dosta ljudi rekli, otvaraju poduzetnici, gospodarstvenici, otvara nešto što treba stvarati novu vrijednost, a to se u Hrvatskoj nažalost ne događa u pozitivnom smjeru, mi konstantno bilježimo pad zaposlenih upravo u tom sektoru. Druga replika, poštovana Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, ja ću govoriti o nečemu što nisam čula da ste spomenuli, odnosno govorili jeste o današnjoj nesigurnosti koja postaje pravilo temeljem ovog zakona, recimo, prikriveni outsourcing člankom 10. ili u članku 12. zaista rad na određeno vrijeme je pravilo, a ne izuzetak. članak 34. i članak 121. koji su kontradiktorni jedan o drugoga, a tu se radi upravo o trudnicama koje ne mogu dobiti otkaz po jednom članku u trudnoći, ali 15 dana nakon korištenja tih prava trudnoće oni ga mogu dobiti. Ono što je problematično, stvara se nesigurnost, stvara se, posebice kod žena, posebice kod mladih žena, kod trudnica. Ja bih rekla da bi se ovaj zakon mogao nazvati i zakon o depopulacijskoj politici SDP-a, a kao …, odnosno prvi članak bi trebalo biti da trudnoću treba proglasiti kaznenim djelom. Nažalost, kroz sve ove članke zakona nigdje se ne osjeća pravna sigurnost u radu žena u vrijeme trudnoće, nakon trudnoće, da dobije svoje radno mjesto, nemamo sigurnosti ni kod mladih, nema sigurnosti ni u čemu. I dobro ste govorili, ovaj zakon će vjerojatno većina izglasati, ali hvala Bogu, postoje izmjene i promjene zakona. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Popijač, evo moja ustvari replika je na tragu ovog što je rekla i kolegica Sumrak. Mene isto tako ustvari najviše zabrinjava položaj žena, prije svega mladih žena unutar Zakona o radu. Znamo da je trenutno 53% žena nezaposlenih, da žene su puno manje radno aktivne nego muškarci, a većinom kad rade, rade u potplaćenom sektoru. Ovim zakonom se ustvari dodatno mijenja položaj radnica, naravno na gore, produbit će se diskriminacija žena, uz to će se produbiti onda ekonomska ovisnost žena, a nakon te ekonomske ovisnosti naravno će se proširiti ekonomsko nasilje. Ono što posebno zabrinjava, to zabrinjava i mene ustvari, položaj trudnica, kao i položaj i drugih osoba koji koriste rodiljna i roditeljska prava, dakle nema nikakve zaštite uvjeta povratka na radna mjesta tih osoba. Ustvari ono što bih zaključno mogla reći, ovim zakonom se ustvari producira feminizacija siromaštva i na neki način se ruši sve ono što smo kao država napravili u području ravnopravnosti spolova. Oprostite, gospođo Kosor, ministar bi se htio javiti za riječ. Ministar Mrsić, izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ja ću drugi put izaći pa moram uvjeriti kolege iz HDZ-a da pogledaju sadašnji Zakon o radu, i ovaj Zakon o radu pa neka mi pokažu gdje smo to pogoršali položaj trudnica, gdje smo omogućili da trudnica ne bude zaštićena. Ono jedino što smo dodali, a dodali smo u članku 34. u slučaju smrti poslodavca, fizičke osobe, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra. I u dogovoru sa sindikatima smo dodali stavak 4 sa ciljem da ta trudnica i sve zaštićene kategorije koje nisu mogle biti brisane jer im zakon to nije omogućavao, da dobiju otpremninu i da dobiju otkazni rok. Gospodo, zaštićene kategorije u koje su spadale i trudnice, obzirom da im zakon nije dozvoljavao da im se otkaže, da im se da otkaz, su ostajale zaposlenice tog poduzeća koje više nije postojalo i one su, nisu imale više niti pravo na otpremninu, niti su imale pravo na otkazni rok, nego su čekale da tvrtka nestane i onda su još uvijek bili i ostali zaposlenici tog, nije im nitko mogao dati otkaz jer poduzeće više nije poslovalo, poslodavac je umro i one nisu od toga iskoristile, ono što su druge kategorije radnika iskoristile koje nisu bile zaštićene i tada su oni dobili ono … Prema nigdje u ovom zakonu nismo pogoršali položaj trudnica, one su i dalje maksimalno zaštićene. Najviši stupanj zaštite, pogledajte Direktivu EU i naše zakonodavstvo vidjet ćete da je stupanj zaštite ostao visok. I ovdje smo ih zaštitili smo omogućili da dobiju otpremninu i da imaju otkazni rok, bez ovoga to nisu imali. Imali smo slučajeva da je poduzeće likvidirano prije 4 ili 5 godina, a da još uvijek ima formalno zaposlenih zaposlenih u tom poduzeću jer im nema tko dati otkaz. I nemojte iskrivljivati i buniti javnost, dakle nikakvo pogoršanje u odnosu na postojeći zakon, ovaj novi zakon ne donosi. Dapače, na ovaj način rješavamo jednu pravnu prazninu i omogućavamo da te zaštićene kategorije ne samo trudnice nego i sindikalni povjerenici i svi oni koji su zaštićeni zakonom dobiju, imaju pravo na otpremninu. Na ovu intervenciju ministra imamo repliku Đurđice Sumrak. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi gospodine ministre, ja sam u replici kolegi iz kluba, ali drago mi je da ste se javili, ja vas lijepo molim da nam objasnite tu koliziju članka 34.i članka 121. Implicira se kaže ovako i dalje je taj članak 34.i 121.kontradiktorni. Znači članak 34.zabranjuje otkaz trudnici, 15 dana nakon korištenja tih prava kada ima, ali članak 121.u stvarnosti govori o tome da samo otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, što onda implicira da se trudnoj ženi može otkazati ugovor o radu.

apsolutnu zaštitu otkaza i to vam stoji u članku i to vam je u članku apsolutno stavljeno. Prema tome, nije kontradikcija definitivno i jedno i drugo dakle i u sadašnjem Zakonu Zakonu o radu je apsolutna zaštita trudnica i u ovom zakonu je apsolutna zaštita trudnica. Prema tome imate u članku 34.gdje se potpuno zabranjuje davanje otkaza i trudnicama i svima onima koji su zaštićene kategorije. I ja tu ne vidim problema, nemojmo stvarati problem tamo gdje ga nema jer članak 34.vrlo jasno kaže da poslodavac ne može dati otkaz trudnoj radnici. Sada smo to objasnili. Nastavljamo sa izlaganje u ime klubova. U ime kluba Jadranke Kosor i HGS-a govorit će poštovana gospođa Jadranka Kosor. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Počet ću sa vašom konstatacijom iznijetom na početku današnje rasprave kada ste počeli obrazlagati predloženi Zakon o radu i kada ste kazali "činjenica da su sve strane jednako nezadovoljne pokazuje da je Zakon o radu izbalansiran". Mislim da imamo problema sa tom konstatacijom odnosno sa tom porukom jer moje mišljenje je da ako su svi nezadovoljni, a budući da se govori o svima pa pretpostavljam da u ovom socijalnom partnerstvu jedan od partnera je Vlada, to bi značilo da je i Vlada nezadovoljna. Dakle ako su nezadovoljni pa je onda zakon izbalansiran iz toga izvlačim zaključak ipak da su ipak svi nezadovoljni. I mislim da to nije dobar start za Zakon o radu, tako važan zakon od kojega svi puno očekuju, o kojem svi puno govore pa poneki da ga nisu baš do kraja pročitali, ali svi imaju nešto za reći osobito u politici, dakako s punim pravom sindikati, radnici i poslodavci. Mislim da je Zakon o radu trebao biti uz koliko toliko postignuto suglasje, mislim da je bilo nužno da se o zakonu raspravi na Gospodarsko-socijalnom vijeću i to je jedan od onih zakona u čijoj raspravi kada se govori o prijedlogu toga zakona mislim da je nužno morao sudjelovati dakako uz resornog ministra i sam predsjednik Vlade, dakle u razgovoru sa partnerima i sa predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca i sa predstavnicima radnika odnosno radnika odnosno predstavnicima sindikata. To bi bilo logično jer ovo je ogroman zakon koji dotiče i one koji su zaposleni i one koji su nezaposleni i one koji jedini otvaraju radna mjesta, a to su poslodavci. Dakle Zakon o radu po mom mišljenju, a mislim da je uredu govoriti uvijek u politici isto dakle ako smo pokušali Zakon o radu minimalno mijenjati, zapravo samo tri članka, a zapravo u samoj jednoj odredbi 2010.onda mislim da je to nužno i danas. Ne zbog Europske komisije koja kao što smo vidjeli i već je bilo spomenuto u svojim preporukama jasno traži intervencije u Zakonu o radu, dakle drugu fazu promjena i to do sljedeće godine. Ne zbog EU, ne zbog Europske komisije nego zbog hrvatskog tržišta rada. I naravno nitko nije i to je logično za to da se u tom smislu smanjuju radnička prava. Vraćam se poslodavcima, mislim da ne bi bilo dobro da iz ove rasprave proizađe neki zaključak o tome da isključivo govorimo o zaštiti radnika kroz prijedloge sindikata nego zaista da treba u tržišnom gospodarstvu a za to smo se davnih godina opredijelili štiti i sve one poslodavce koji časno, čestito, pošteno rade svoj posao jer je u konačnici poslodavac i država. Mogu li poslodavci raditi i biti uspješni, proizvoditi, prodavati, stjecati, širite se bez kompetentnih, kvalitetnih, obrazovanih, obučenih i dakako dobro plaćenih radnika? Ne mogu. Mogu li očekivati da će biti uspješni ako u svakoj prilici i u svakom trenutku žele učiniti sve da se što prije riješe svojih radnika? Ne mogu, tko će im proizvoditi. Može li država kao poslodavac bez obrazovanih i sposobnih državnih službenika, liječnika, medicinskih sestara, profesora? Ne može. Može li bez svih tih ljudi, a mogla bih nabrajati i vojnike i policajce ako nisu dobro plaćani, ako nemaju dobre uvjete, ako im poslodavac a to je Vlada ne omogući dobre uvjete za rad? Ne mogu. moraju li radnici u svim tim situacijama biti dobro plaćeni? Naravno da da, kakvo je to uopće pitanje, ali ja ga postavljam jer o tome dakako govorimo danas, pogotovo političari o tome često govore, ekonomisti, mediji, dakle o nužnosti promjena radnoga zakonodavstva. I svi govore i svi traže i svi imaju svoje prijedloge. I koliko to traje? Traje godinama. Eto 2010. smo imali čak akciju sindikata u prikupljanju potpisa za referendum zahtjeve da se neke odredbe Zakona o radu koje smo tada predlagali, radilo se samo o dugotrajnosti kolektivnih ugovora i o tome da kolektivni ugovori ne mogu biti isti u trenutku kada primjerice BDP raste 6% ili kada pada 6% ili 7%, o tome se radilo. Prema tome mi se za sve ove godine dame i gospodo nismo zapravo pomaknuli osobito sa mjesta. Danas su za oni koji su bili protiv 2010. oko tih minimalnih promjena Zakona o radu. Mnogi od onih koji su tada bili za danas su protiv itd., ali dobro, politika je ta koja stvara okvire a sindikati su uvijek i tada 2010. i danas zapravo bili protiv. Ono što je činjenica u prvom čitanju ovoga Zakona Udruga poslodavaca je poduprla Zakon, sada je i Hrvatska udruga poslodavaca protiv. Moje mišljenje je da oni ne hine odnosno Konačnom prijedlogu Zakona nego da su zaista i stvarno nezadovoljni. Oni među ostalim ističu i žale se zbog prenormiranosti za male i srednje poslodavce, rasporeda radnog vremena, zbog prije svega pravne nesigurnosti a to je jedan od alarma koji treba zvoniti na uzbunu bez obzira govorili o tome poslodavci i sindikati. Ako se nekim zakonom otvara mogućnost za pravnu nesigurnost na bilo kojoj razini onda to jest velika prepreka za donošenje zakona. I provedivost samog zakona. Dapače, vidjeli smo da su se poslodavci žalili i Europskoj komisiji odnosno predstavnicima Europske komisije odnosno Europske unije i to nije dobro. Što predlažu sindikati? Evo pred nama je 47 amandmana od kojih neke sigurna sam i to ću sada potkrijepiti Vlada može prihvatiti odnosno vladajuća većina u Hrvatskome saboru apsolutno bez ikakvih problema jer su to prijedlozi amandmana koji zaista stoje na realnim nogama i zaista među ostalim predlažu i samo usklađivanje sa nekim drugim zakonima. Evo primjera, predlažu intervencije u članku 121. vezano za otkazni rok koji ne teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta i privremene nesposobnosti za rad, mislim da se to može bez ikakvih problema prihvatiti. Pa onda na članak 32., 34. i 35. gdje se radi međuostalim i o usklađivanju sa terminologijom Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Dakle, ne vidim niti jednog razloga zašto to u razgovorima sa predstavnicima vlade nije odmah i do kraja usuglašeno. Na članak 48. o korisniku koji ne smije koristiti rad istog ustupljenog radnika za neprekidno, te razdoblje duže od 1 godine. Pa onda članak 60. koji regulira, evo to je nešto što mislim da da Vlada, odnosno vladajuća većina može zaista bez da se vodi ikakva rasprava prihvatiti jer se tu kaže, pojašnjava se što je radno vrijeme za vrijeme službenog puta i kaže se u prijedlogu sindikata da se radnim vremenom smatra vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove za poslodavca a najmanje u skladu sa njegovim rasporedom radnoga vremena. ima takvih amandmana još, dakle zanimljivo, evo zanimljivo i to je zaista vrijedno pažnje da sindikati, a koliko sam vidjela to su zapravo sve sindikalne središnjice predlažu amandman i na članak 86. da se u stavku 3. na kraju rečenice briše točka i dodaju riječi "ili drugoj životnoj partnerskoj zajednici". Znači tu sindikati već usklađuju Zakon o radu sa Zakonom o životnom partnerstvu. To je nešto što zaista zaslužuje posebnu pozornost, kako je Vlada predložila Zakon o životnom partnerstvu ne razumijem zašto onda Vlada primjerice evo tako jednostavan amandman nije prihvatila. Ono što me posebno zanima jest ona odredba, odnosno odredbe koje govore o zabrani noćnog rada gospodine ministre. zabranu noćnog rada treba vratiti za trudnice, roditelje djece do 3 godine odnosno za samohrane roditelje do 6 godina. I dobro je da je predlagatelj zakona odustao od prve verzije da poslodavac može ponuditi i drugo radno mjesto kad se govori o trudnicama. Na kraju, što se tiče tog noćnog rada, moj klub će predložiti i amandman i vjerujem da nikakvog problema oko prihvaćanja toga rada, jer vjerujem da se svi slažemo da trudnice, žene odnosno roditelji male djece, pogotovo kad govorimo o samohranim roditeljima zaista ne bi trebali raditi noću jer se tu otvara niz pitanja i mislim da je to nekako nulta točka od koje treba krenuti. Dakle na kraju, ako budu prihvaćeni ovi amandmani koje sam neke spomenula, a koje ćemo i predložiti, koji se zaista čine realni i za koje smatram da ni na koji način ne bi bili neprihvatljivi i poslodavcima, onda ćemo dakako razmisliti o potpori ili nepotpori konačnom prijedlogu zakona. Bilo bi vremena da zakon naravno ide u treće čitanje, da još jedanput za stolom svi zajedno, sva tri partnera sjednu i otklone ove nedoumice o kojima i mi, nadam se, zaista hladne glave danas govorimo ali s obzirom na rokove nisam uvjerena da taj prijedlog uopće ima ikakve šanse za proći. Ali bilo bi, ja sam inače protivnica trećih čitanja zakona, ali u ovom slučaju to bi zaista bio dobar korak. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu repliku kolege Dražena Đurovića. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Pa evo vi ste na samom početku svog izlaganja istakli tu situaciju da zapravo ovaj prijedlog zakona na neki način nitko ne podržava i strana sindikata i strana poslodavaca i oporbe, pa i dio vladajućih ima određene primjedbe. Pa ja mislim da da bi teško bilo zapravo naći bilo kakvu izmjenu radnog zakonodavstva u ovom trenutku koji bi većina podržala zaista, a posebno bi bilo zanimljivo vidjet kakva bi to bila izmjena Zakona o radu koji bi sindikat podržao ili naši hrvatski sindikati. S druge strane, možda u nekim boljim vremenima bi to sve zajedno bilo lakše, međutim današnja vremena su toliko konfliktna, toliko loša i toliko teška da se mi zapravo ne možemo manje-više kao društvo više usuglasiti ni praktički o državnim blagdanima ni o radnim danima, ni o nekim stvarima koje dotiču naše živote u osnovici, a kamoli o Zakonu o radu. Ono što bi se zapravo s vama složio to je da je ministar pokušao malo ovamo, malo onamo, a ono što manjka njemu po mom mišljenju u ovom prijedlogu zakona to je što mu manjka zapravo gospodarska politika. Ti ne možeš Zakonom o radu pokušavat definirat gospodarsku politiku. Ako nemaš gospodarsku politiku kao što je ova Vlada nema, onda ti pokušavaš podizat konkurentnost na račun radnika, ali zapravo ukupno gospodarstvo ne činiš konkurentnijim. I onda ovdje se na neki način i ministar nađe u neobranom grožđu jer zapravo kad bi promjene radnog zakonodavstva bile dio sustavnih mjera jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva vjerojatno bi i njemu bilo lakše zapravo branit ove pozicije. Na repliku odgovara uvažena Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, kazali ste tko će zapravo prihvatiti izmjene Zakona o radu, bilo kakve izmjene. To bi međutim značilo da se odričemo bilo kakvih promjena, ali bi značilo još nešto, da vi smatrate a ja sam siguran da vi tako ne mislite, da je postojeći Zakon o radu idealan jer sjetite se vremena kad se donosio pa kako se mijenjao da je bilo puno onih koji su bili nezadovoljni. Prema tome, mi moramo mijenjati Zakon o radu, to je i u preporukama kao što znate Europske komisije u jednom dijelu, međutim ne zbog njih nego zato da učinimo sve da oni problemi na koje smo već do sada ukazivali, vidjeli i smatrali da nisu dobri, recimo ona dugotrajnost kolektivnih ugovora. Osobno smatram da to je nešto što zaista moramo mijenjati, moramo se na to prilagoditi, moramo svi prihvatiti da je to nužno jer nijedan poslodavac, ni država, ni privatnik, da to tako najjednostavnije kažem, ne može isplaćivati iste plaće i davati i sva ista zajamčena prava u trenutku kad je jako loše i kad je jako dobro. Dakle kad je jako loše moramo se stisnuti, kad je dobro moramo to nekako povećavati. Eto o tome se radi. Ali slažem se, često puta se i promjene ovako važnog zakona do krajnjih granica politiziraju, a to nije dobro. Zahvaljujem. Do stanke ćemo još čuti stajališta kluba HSU-a koje će iznijeti poštovani Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege.

svi oni koji su radno aktivni, ali i oni koji žive od minulog rada plus i oni koji su nezaposleni u ovom trenutku. Dakle, iz ovog zakona izvire mnogo kratkoročnih ali i dugoročnih prava građana Hrvatske i ovo je vrlo, vrlo ozbiljan posao. Hrvatska stranka umirovljenika je u prvom čitanju javno podržala prijedlog zaključka kluba SDSS-a da se obnovi socijalni dijalog u Republici Hrvatskoj jer je u tom trenutku bio u krizi i padale su teške riječi između socijalnih partnera naročito između jednog socijalnog partnera i ministra. Dakle, u takvoj atmosferi sigurni smo bili nije se moglo napraviti ili na neki način ispregovarati dobar Zakon o radu za drugo čitanje. Činjenica je da je u vremenu od prvog do drugog čitanja socijalni dijalog obnovljen što ne znači da je on bio kvalitetan. Formalno je zaključak Hrvatskog sabora ispoštovan i tu nemamo što prigovoriti. Da li je taj socijalni dijalog donio kvalitetu? Vidim da nije, a i po meni balans u nezadovoljstvu odnosno nezadovoljstvo svih sudionika nije nikakva potvrda da je zakon dobro izbalansiran. Znate možda jedan članak zakona je previše važan, a da pet drugih i potpuno nevažno je ne proizvodi nikakve učinke i nikakvu štetu ili se odnosi na vrlo mali broj vrlo mali broj zaposlenih. Prema tome, uvijek se može razgovarati da li smo stvarno uspostavili samo formalno ili stvarno socijalni dijalog i da li je socijalni dijalog u Republici Hrvatskoj proizveo kvalitetu. Čini mi se da nije. Ministarstvo ima pravo odlučiti kao što je odlučilo da unatoč nedovršetku socijalnog dijaloga ide sa prijedlogom zakona pred političare, pred saborske Ali mi sada preuzimamo i moramo preuzeti odgovornost da li ćemo prihvatiti ovaj zakon, da li ćemo usvojiti određene amandmane, određena poboljšanja ili nećemo. Dakle, loptica je prebačena prebačena ovdje i od današnjeg dana mi smo odgovorni kakav će biti Zakon o radu. Ja sam siguran da sve što je bilo nije lošije od onoga što je sada, da smo imali jedan kvalitetan Ured za socijalno partnerstvo i da se puno toga prije nego je došlo u Hrvatski sabor dalo, peglalo sve ove godine unazad u tom uredu, da su se strasti smirivale, da su se svaka točka i zarez usaglašavale i da ćemo se prije ili kasnije opet morati vratiti tom načinu rada. Niti će predsjednik Vlade, niti će ministar rada in prima persona pregovarati o svakoj točci i zarezu. I to nije ni potrebno, to nije ni potrebno. Socijalni partneri mogu puno toga riješiti i sami. Naravno, treba imati strpljenja i vremena, treba imati strpljenja. S obzirom na broj ovdje amandmana znači da je falilo možda još 6 mjeseci da se to uskladi. Ne bih rekao da su svi ostali na svojim stavovima i da su svi zabetonirali stavove. Postoji bitna razlika u ponašanju sindikalnih središnjica pred prvo čitanje i ovo drugo čitanje. Moram priznati da su profitirali, da su profitirali u svom odnosu prema ovoj materiji, da nikad do sada nisam dobio na stol ovako kvalitetno pripremljene prijedloge prijedloge amandmana i da su javno priznali ministru ono što je dobro učinjeno. Dakle, nisu se postavili kao u mnogo drugih slučajeva, a priori protiv. otvorena vrata za pregovore i nastavak razgovora. Opet ću ponoviti, pogrešno i ja griješim. Ispričavam se, koristiti termin pregovora za donošenje zakona. Ovdje bi trebali prije biti dogovori socijalnih partnera sa promišljanjem kamo mi to idemo. Da li svi instituti koji se u svijetu inoviraju, da li smo mi odmah spremni prihvatiti ih i ugraditi u zakonodavstvo. Ja još uvijek nisam dobio dovoljno dokaza da flex security je pojam koji može zajedno, da fleksibilnost i sigurnost mogu ići zajedno. Ali mi se volimo time igrati i clean start i outsourcing, puno engleskih riječi. Mi ih doduše prevodimo, nismo kao Talijani koji ih direktno ubacuju u svoje zakone. Hajde jedna mala prednost i na naše zakonodavstvo. Ali činjenica je da ne mora značiti da je naš odnos sa Europskom komisijom, sa Europskom unijom, odnos jednosmjerne ulice. Mi imamo pravo i obavezu promišljati naš svijet rada, imamo pravo i obavezu sačuvati svoje specifičnosti, a u ime Hrvatske stranke umirovljenika, naših članova i simpatizera kažem ovo je prevažno da bi se s ovim igrali. Nas interesira isključivo stabilna i sigurna radna mjesta. Na njima počivaju mirovinski sustav, zdravstveni sustav. Nas ne interesiraju prijevare u svijetu rada da je netko izmanipulirao radnike, da ih nije platio. Za to od nas nikad nećete dobiti podršku, ali treba težiti ka sigurnim oblicima rada. Bio sam nedavno na jednom sastanku u Rimu gdje se ponovno zagovara sigurnost zaposlenja kao temelj socijalne stabilnosti društva. Dakle, ne moramo biti stalno kreativci, stalno inovirati, ajmo držimo, ocijenimo ono što je vrijedno i unapređujmo to. Tražimo poslove koji nisu privremeni. Zar smo stali, zar nema kod nas kreativnosti nakon '80-ih da imamo inženjere, da možemo ići na svijet rada sa kvalitetnim i konkurentnim proizvodima? To ovaj zakon neće riješiti, problem je negdje drugdje. Isto tako mislim da ne treba u normiranju biti prenormiran. Ja bih u nastavku mog izlaganja malo obrazložio amandmane HSU-a na što smo se, nismo dali sve amandmane, zahvaljujem sindikatima dali su nam dobru podlogu i dobra obrazloženja. Siguran sam da ako ih 80% prihvati predlagatelj da neće pogriješiti, no njegova je volja koliko će ih prihvatiti, ja na taj dio ne želim utjecati ali po mom skromnom sudu 80% tih amandmana ima svoju glavu i rep i na mjestu je. Bilo da se radi o argumentaciji o boljem izričaju, bilo da se radi o onim institutima koji nisu bili u prvom čitanju. Dakle, u ovaj zakon u ovaj zakon su ugrađeni i instituti koji nisu bili u prvom čitanju, dakle oko njih nije moglo biti spora jer nisu postojali u prvom čitanju. opravdano se reagira na to da se danas raspravlja o nečemu o čemu se u usuglašavanju socijalnih partnera uopće nije razgovaralo. Dakle, imamo amandman na članak 10. koji je potpuno novi, radi se o ustupanju radnika poslodavcima između poslodavaca u povezanom društvu. Taj dio nije odrađen, to je novina. Ja ne kažem da je ona loša ali sigurno ne spada u članak 10., ona zaslužuje jedno potpuno novo poglavlje kako poslodavci unutar povezanih društava mogu jedan drugome ustupati radnike u slučaju da jedan nema posla. To nije ništa to nije zabranjeno, samo treba postojati određena sigurnost za plaću, da nema prekida radnog odnosa, da nema prekida u kontinuitetu, da kako je ono rečeno u obrazloženju da Inspekcija rada može pratiti sljedivost svih postupaka. Nadalje, naravno u članku 14. ako poslodavac je dužan prijaviti radnika na mirovinsko i zdravstveno u roku 48 sati onda je logično da je rok u kojem radniku dostavlja primjerak prijave za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje je predug od 15 dana i predlažemo da to bude 8 dana. Nadalje, imamo Nadalje, imamo u članku 78. gdje je predloženo da radnik kojem prestaje radni odnos ima pravo na razmjerni dio godišnjeg razmjerni dio godišnjeg odmora. To znači da on ne bi ostvario recimo da ode u 9. mjesecu on bi ostvario razmjerni dio godišnjeg odmora za 9 mjeseci. Praktički mislim da to nije korektno jer se pravo na godišnji odmor ostvaruje jednom i ako ne postoji prekid radnog odnosa više od 8 dana onda nitko nema pravo uskraćivati dane godišnjeg odmora sa razmjernim pristupom. A to i nisu neki veliki neki veliki novci i nitko neće u tome uštedjeti ako radnik ide u mirovinu i sad mu uskrati 5 dana godišnjeg zato što ide u 9., a ne u 12. mjesecu. tu bolja i mi je predlažemo. Isto tako tehnička izmjena članka 79. koji je vezan uz taj članak zakona. Dalje, imamo u članku 112. amandman koji se odnosi i na dva stavka. Dakle, kada prestaje radni odnos? Piše smrću poslodavca, fizičke osobe ili prestankom obrta. Mi bi željeli dodati i još tako dalje željeli bi dodati i završetkom postupka likvidacije. Samim otvaranjem postupka ne znači da je prestao i život poduzeća. I u podstavku, odnosno u, da u podstavku 4. imamo nešto što piše, piše isto u podstavku 5. Piše ovako da radni odnos prestaje kada radnik navrši 65. godina života i 15 godina mirovinskog staža. Dodao bih najmanje 15 godina jer više može imati i zarez je osim ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore. A pod točkom 5. imamo sporazum radnika i poslodavca. Dakle, jedno drugo isključuje. Ako piše pod točkom 5. ne treba ovo pisati u podstavku

Dalje smo na članku 151., suodlučivanje i traži se prethodna suglasnost Radničkog vijeća. Naravno kada daje u u podstavku 3. kada se daje otkaz radniku osobi sa invaliditetom smatramo da treba postojati suglasnost Radničkog vijeća. I u stavku 4. ovog članka da se doda na kraju i sudska ili arbitražna odluka koja nadomješta nedostatak suglasnosti Radničkog vijeća. Dakle, ovo su tehnički ali bogme i dijelom suštinski amandmani. Opa, pri kraju sam s vremenom. Naravno imamo amandmane i na proširenje područja primjene kolektivnih ugovora gdje je bolja formulacija koja je predložena za članak 203.i za članak 232.kao što imamo i amandman na članak 225.gdje se u isti rang stavljaju svi sudionici u izbornom procesu, da mogu dobiti neplaćeni dopust ne samo vijećnici, zastupnici, kandidati kandidati za predsjednika nego i kandidati za župana, načelnika i gradonačelnika. I evo, naravno naše zadovoljstvo će biti tim veće što ovim zakonom, koliko nadležno ministarstvo i Vlada bude usvojila, jako dobro obrazloženih i utemeljenih amandmana odlučit ćemo o tome kad dobijemo informaciju o raspoloženju Vlade i ministarstva. Hvala lijepa. Imamo prijavljene replike, ali njih ćemo čuti u 15 sati nakon stanke. Zahvaljujem.